Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 23.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite. Predstavnik predlagatelja ministar gospodin Arsen Bauk, ministar uprave. poštovane kolegice i kolege zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predlaže izmjenu Zakona o sprječavanju sukoba interesa iz dva razloga. Prva izmjena odnosi se na usklađivanje Zakona o sprječavanju sukoba interesa sa Zakonom o sustavu državne uprave, te Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika i Zakonom o državnim službenicima zbog čega je potrebno izmijeniti definiciju dužnosnika vezano uz sprječavanje sukoba interesa. Također Vlada Republike Hrvatske sa ciljem zaštite interesa Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave u upravljanju trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne samouprave imaju dionice ili udjele u vlasništvu ili kapitalu društva neophodno je da Vlada Republike Hrvatske može u svakom trenutku predlagati članove upravnih tijela i nadzornih odbora, a time i predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave na temelju stručnosti i odgovornosti kandidata, a bez provođenja postupka javnog natječaja koji iziskuje dulji protok vremena, a istovremeno ne jamči i sposobnost upravljanja tim tijelima ili barem ne jamči bolju sposobnost upravljanja tim tim tijelima. Zbog toga Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da donese izmjene ovoga Zakona. Ujedno želio bih najaviti da će vrlo brzo Vlada predložiti i novi zakon koji bi obrađivao ovu materiju, te do tada predlažemo da se prihvate ove izmjene. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Onda otvaram raspravu. Najprije u ime

Dobro došli u Hrvatski sabor u novoj dužnosti. Čestitamo na prvome nastupu kao ministra. U ime kluba HNS-a želim odmah na početku deklarirati stav da ćemo podržati ovaj prijedlog Vlade Republike Hrvatske i to podržavajući oba dva razloga koje je ministar Bauk kao predstavnik predlagatelja ovdje iznio. Doista, tri su zakonska propisa pretrpjela promjene. To su Zakon o sustavu državne uprave, zatim Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika i Zakon o državnim službenicima. Posve je normalno da se onda slijedom tih izmjena i u ovome zakonu tekst prilagodi nomotehnički izričajima, odnosno definiciji državnih dužnosnika. Ono što će vjerojatno pobuditi pozornost je drugi razlog zašto se ide u izmjene ovoga propisa, a to je revizija postojećeg sustava izbora članova upravnih tijela, odnosno nadzornih odbora tvrtki kojima je Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave, regionalne samouprave osnivač odnosno vlasnik ili suvlasnik. Godinama se govorilo da je članstvo političara u tim tijelima zapravo loše rješenje jer eto politika ne zna upravljati javnim dobrima. To je jedna teza koja je samo djelomice točna. Naime, loša politika ne zna upravljati javnim sredstvima. Dobra, požrtvovna, odgovorna politika i takvi političari itekako znaju znaju dobro upravljati javnim sredstvima i javnim resursima kojima raspolažu ne samo država nego i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Mi smo pokušali i testirali jedan model kojega je predložila prošla Vlada impresionirana dijelom javne kritike na račun političara koji su sjedili u nadzornim odborima, a taj model koji smo testirali je predviđao da se u nadzorne odbore tvrtki imenuju ljudi koji će se dobiti na javnim natječajima. Plemenita je bila namjera. Doista se povjerovalo da će se na natječaje javljati najpožrtvovniji, najstručniji ljudi koji ne samo imaju dobru volju nego koji znaju mnogo i koji će se tome u potpunosti posvetiti. Međutim, zaboravili smo jednu vrlo važnu stvar a to je da je zakon definirao uloge nadzornih odbora malo drugačije nego što se to romantičarski mislilo u dijelu javnosti. Nadzorni odbori imaju vrlo striktno definirane uloge u procesu upravljanja tvrtkama i nadzorni su odbori zapravo oni koji moraju nadzirati poslovanje koje vodi uprava. Tako da smo došli u situaciju da uprave javnih poduzeća naravno imenuje osnivač putem nadzornih odbora kontrolira, a to je jedan dvostruki model koji očito ne daje dobre rezultate. Čak štoviše postoje primjeri koji dokazuju da jedan broj jedinica lokalne i područne samouprave izbjegavao primjenu tog zakona i do dan danas pozivajući se na tzv. nedorečenost uredbe koju ovim prijedlogom nove Vlade sada zapravo ukidamo. Tako da u mnogim nadzornim odborima tvrtki na lokalnoj i područnoj odnosno županijskoj razini i sada imamo političare, odnosno osobe koje su imenovale lokalne političare. Čak ih ne bih nazvao političarima, jer nerijetko su to bile prilike da se zapravo podijele sinekure. Zaboravili smo još jedan detalj, a to je da je nemoguće za 500, 600 ili 1200 kn obavljati tako tako složenu zadaću, a da niste još nekim drugim obvezama vezani za osnivače i da nemate još jednu dodatnu dimenziju obveza i odgovornosti. Očito je da Vlada Republike Hrvatske želi uzeti stvar pod kontrolu na način da se posao obavi jasno, čisto, transparentno u interesu strateških odrednica koje definira vlasnik i da preuzme za to odgovornost. I to je ključna riječ – odgovornost. Da se definira tko je odgovoran za poslovanje javnih poduzeća koja raspolažu godišnje s oko milijardu i 200 milijuna kuna u novcu i nekoliko puta više u dobrima, odnosno kapitalu kojim raspolažu. Pokazalo se u nekim slučajevima da su natječaji bili potpuno nedostatan model iz kojega nije moguće bilo izvući kvalitetu i da je zapravo vlasnik bio primoran iz vrlo uskoga kruga nedovoljno kompetentnih i kvalificiranih ljudi birati članove nadzornog odbora. Sada se definitivno mijenja ta situacija, ubrzavaju se rokovi i osnivač potpuno preuzima na sebe odgovornost. Naravno da je Saboru vrlo važna uloga da kontrolira proces kojim se upravlja javnim dobrima na sve moguće načine koji su mu na dispoziciji. Takvu istu ulogu imaju predstavnička tijela lokalne i područne samouprave. I tu je ključ. Dakle, to je adresa na kojoj se može razviti i demonstrirati odgovornost prema javnim sredstvima. I da ne bude zabune i unatoč natječajima potpuno je jasno da su na mnoga mjesta u nadzornim odborima dolazili ljudi po političkim preporukama. Prema tome ne treba govoriti ezopovskim jezikom nego treba jasno i glasno preuzeti odgovornost za upravljanje javnim sredstvima. U tome smislu ponavljam klub HNS-a poduprijet će prijedlog Vlade RH. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda i to od dva naša zastupnika. Najprije gospodin Josip Đakić. Zastupniče izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa netočan je navod kolege Richembergha da je ovim potezom Vlada Republike Hrvatske želi provesti odgovornost i preuzeti odgovornost nad upravljanjem javnih poduzeća. Ovo je demagoški trik o kojem govori gospodin Richembergh jer i dosadašnji natječaji su govorili o kompetentnim, stručnim ljudima koji se razumiju u struku baš te vrste poduzeća i preuzimaju odgovornost i plaćeni su za svoju djelatnost. Znači, apsolutno netočno. Ovo je demagoški prezentirano nešto što apsolutno ne stoji. Politički podobni će sada biti ti koji će upravljati poduzećima. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Josip Salapić, ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodin Richembergh je u ime kluba netočno rekao da Vlada na ovaj način preuzima odgovornost za upravljanje javnim poduzećima. Kolega, točno je da Vlada na ovaj način preuzima odgovornost za zbrinjavanje kadrova "kukuriku koalicije". Kadrova koji ne ispunjavaju, siguran sam, uvjete stručnosti da budu članovi nadzornih odbora i to je zadovoljavanje kolača izbornih vaših partnera i koalicijskih partnera vaše koalicije. A točno je da je zakon koji je trenutno na snazi, koji je donijela naša vlada sa predsjednicom Kosor, jedan od niza zakona koji smo donijeli za zaključivanje Poglavlja 23. i pregovora za EU. Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista stranke rada gospodin zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Zakon kao što reče i gospodin ministar i gospodin Beus ima dva dijela. Jedan se mora napraviti, dobili smo nove dužnosnike, drugačije se zovu, drugačiji je popis dužnosnika i ovaj zakon se mora s tim uskladiti. To je nedvojbeno. Drugi dio zakona se ne mora napraviti, drugi dio zakona Vlada hoće napraviti, želi napraviti nešto što smatra da u prošlim mandatima nije funkcioniralo. Želi uvesti odgovornost i političku odgovornost, nadam se, u upravljanje javnim poduzećima ne samo onima u vlasništvu države nego i onima u vlasništvu lokalne i područne samouprave. Načelo političke odgovornosti ključno je načelo funkcioniranja političkog sistema. Nismo ga često imali priliku vidjeti u praksi, često smo pozivali ministre, pomoćnike ministra, državne tajnike na političku odgovornost. Dakle, ne da ovaj Dom da ovaj Dom zove državnog odvjetnika da diže optužnice, da glumi suca, kadiju i krvnika nego da se ustanovi politička odgovornost za određeni politički korak i da po toj političkoj odgovornosti čovjek koji je potegao taj korak u politici snosi i konzekvence i ode sa mjesta ukoliko je napravio krivu stvar. Masu puta smo s ove govornice čuli ministre koji su izjavljivali nisam znao, nisam pojma imao, tamo je nadzorni odbor, tamo je uprava ja se u to nisam petljao, čak i ministre koji su bili u nadzornim odborima velikih poduzeća tipa "Brodosplita" koji su izjavljivali novac nestao, gospodin Jurjević je često pitao di su šoldi? Nitko nije znao di su šoldi, a ministar je izjavljivao ne znam. E nadam se da će se ovim zakonom ta situacija promijeniti. Naime što? Vlada, odnosno ministri bi trebali svojom odlukom, aktom svojim bez natječaja, bez prikrivanja, zamatanja u celofan demokratičnosti javnog natječaja imenovati ljude koji će upravljati javnim novcem, javnom imovinom, javnim poduzećima. Iza toga bi ta Vlada i ti ministri trebali stati. Očekujem, ako se prihvati ovaj zakon, a većina je tu prihvatit će se, da se više neće moći dogoditi da nadzorni odbor velikog javnog poduzeća tri, četiri kriminalna korake uprave ili loša koraka uprave, ne mora čak biti ni kriminalnih, i da ministar kaže ja o tome ništa ne znam, izvinite ali to se mene baš ništa ne tiče. Taj ministar ovim činom, pošto prihvaća odgovornost da postavlja te ljude prihvaća i odgovornost za rad tih ljudi. Drugim riječima ukoliko nadzorni odbor u nekom takvom velikom sistemu napravi krivi posao i Republika Hrvatska ostane na gubitku od 50, 100 ili 500 milijuna kao što se događalo, taj ministar mora zajedno s tim nadzornim odborom otići i ne može izjavljivati ovdje ja vam to nisam znao i nisu me obavijestili. Ne može biti, vaš čovjek je tamo, prihvatili ste odgovornost za vašeg čovjeka i izvolite onda pristupiti prema toj odgovornosti. Što se tiče kriterija odabira tih ljudi, prošla Vlada dala odredbu u kojoj se eksplicitno navodilo koje uvjete ljudi moraju ispunjavati odnosno što ne smije biti s njima. Ta uredba je dosta oštrija od općih propisa zakona o trgovačkim društvima i Zakona o ustanovama koji isto propisuju neke uvjete, međutim, ova uredba je bila oštrija. Hoće li, pretpostavljam da nam ministar to može odgovoriti, hoće li ova Vlada prihvatiti te, takve ili slične kriterije ili će se samo držati kriterija kriterija općeg zakona o trgovačkim društvima. Primjerice, Zakon o trgovačkim društvima kaže da u nadzornim i upravnim organima tvrtke ne može u pravilu raditi netko tko ima interes ili radi u nekoj tvrtci sličnog profila sličnog područja djelovanja kao ona koja je u nadzornom odnosno upravnom organu. S tim da ukoliko vlasnik, vraća se vlasniku taj čovjek, ukoliko vlasnik to dopusti to se može napraviti. Kako će se Vlada ponijeti u toj situaciji, hoće li donijeti neki kriterij po kom se takva situacija neće moći donijeti ili će odlučivati od slučaja do slučaju kako misli da u konkretnom pojedinom slučaju treba. Ovo je posebno važno mi bi mogli imati povjerenja u našu Vladu i naše ministre, izabrani su tu u ovom Parlamentu i sve su časni i pošteni ljudi koji misle najbolje raditi za dobrobit Hrvatske, ali ovaj zakon i ova situacija se tiče tvrtki u vlasništvu lokalne i područne samouprave. Da li će se svi ti kriteriji na jednako častan način provoditi ako se ostave slobodnoj procjeni i u tim mjestima pitanje. Bilo bi svakako svrsishodnije da se Vlada postavi jasno i napiše nekakav redoslijed kriterija koje ljudi koji će biti u upravnim i nadzornim tijelima tih tih tvrtki moraju ispunjavati. Odgovornost Vlade u ovoj situaciji zahtjevom da im damo placet, da im parlament da placet da biraju ljude bez nekakvog drugog tijela odgovornost Vlade raste. Očekujem da Vlada to razumije i da će pred pred javnošću i pred nama svima tu odgovornost prihvatiti o obećati da će se po njoj ponašati. Inače bi se našli opet u situaciji da imamo jedan demokratski institut zamotan zamotan celofanom a unutra se nalazi nešto što baš nije demokratski, nešto što liči na podjelu ratnog plijena i slično. Oko svega toga stvarno bih molio Vladu ili ministra da se izjasni onda ćemo znati kako glasati. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, najprije gospođa zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo, zastupnik je govorio, pao je malo u kontradikciju, govorio je o nekim vremenima kada se nije znalo gdje su šoldi, pa to nisu znali članovi Nadzornog odbora i rekao je to će ovaj Prijedlog zakona promijeniti. E pa to nije točno. Ovaj Zakon to neće promijeniti upravo zato zato kada se pitalo gdje su šoldi, nije se znalo, jer je bio ovakav način izbora odnosno imenovanja nadzornih odbora kakav se sada predlaže da se izmijeni zakon. I upravo zato što se htjelo uvesti transparentnost i preventivne antikoruptivne mjere je prošla Vlada predložila izmjenu Zakona i to je u antikorupcijskom programu na način da se članovi nadzornih odbora imenuje transparentno temeljem javnog natječaja a ne isključivo po političkoj podobnosti. Dakle, to ovaj Zakon neće promijeniti nego će upravo stvar vratiti u ona vremena kada se nije znalo gdje su šoldi. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Netočan je navod kolege da imamo demokratski institut načelno, a u celofanu zamotano nešto drugo. Točno je da su ovo mjere antikorupcije nalagale, da su zastupnici SDP-a zajedno sa zastupnici HNS-a glasovali ovakvim prijedlozima i tražili da baš ovakav moment bude izbora članova nadzornih odbora i upravnih tijela u državnim tvrtkama. To nije ništa zamotano u celofan i to nije nikakvi demagoški program, a naročito ovo što vi predlažete sigurno stoji da je to diktat partije partije kojim će biti imenovani ljudi po podobnost i upravljat i nadzirati te tvrtke. Zasigurno ćemo tražiti odgovornost za svaki krivi potez koji će biti učinjen. Budite uvjereni, više nego vi i jače nego vi, tražiti ćemo odgovornost svih onih koje ste imenovali u nadzorne odbore i upravna vijeća. Hvala lijepa. Povreda Poslovnika gospodin zastupnik Jozo Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Gospodine predsjedniče i ovaj zadnji ispravak netočnog navoda kao i sva prethodna tri su povreda Poslovnika članka 209. odnosno Poslovnika članka 214. članku 209. vrlo jasno kaže da zastupnik može ispraviti navod (o iznesenim činjenicama), zastupnici ispravljaju uvjerenja, očekivanja, stavove i ocjene, to je protivno Poslovniku. Ako zastupnici žele reći svoj politički stav o onome što je netko govorio, doduše u ime Kluba to ima i pravo onda mogu dati repliku i omogućiti zastupniku da kaže, ovo je dakle zloupotreba Poslovnika članka 209. o ispravku netočnog navoda. Hvala lijepa. Ono što ja mogu reći a to je da sam već prije zamolio vas kolege zastupnice i zastupnike, a to je da kada se ispravlja netočni navod da je onda dobro i korisno i poželjno i potrebno rekao bih da se navede što se točno ispravlja, koja rečenica, koja misao.

A gospodin zastupnik Jozo Radoš dužan sam i njemu da kažem. Dakle, replika se ne može podnijeti na izlaganje niti predstavnika kluba, a niti predstavnika predlagatelja. Tako da to isto moramo precizno znati. Molim vas nemojte više, nemojte sada, molim vas. Izvolite, izvolite ali ako nećete imati točno ja ću vam oduzeti riječ.

Poslovnik Hrvatskog sabora i što se može raditi u onom dijelu kada se ispravlja netočan navod. Ja sam nedolični navod precizno ispravljao i jedanput i drugi puta. Ako treba mogu ga ponoviti. Molim vas. Hvala vam lijepa. Nije potrebno ja se nadam da smo se međusobno razjasnili oko toga kada se ističe povreda Poslovnika i na koji način odnosno ispravak netočnog navoda. Hvala vam lijepa. U ime Kluba zastupnika SDP-a potpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Da definiramo o čemu razgovaramo, o izmjeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Slušajte pa ćete čuti. Dakle, dva su razloga već su spomenuta ovdje. Jedan je formalni, usklađivanje propisa i zakona sa novim okolnostima Zakona o Vladi i ministarstvima. A drugi je odgovornost Vlade za javne poslove i za javni interes. O prvom dakle usklađivanje, to ne možemo se ni protiviti jer je to obveza Sabora, pa prema tome ne možemo biti protiv svoje obveze, da usklađujemo propise. Što se tiče drugoga, kolegice i kolege Vlada je 23.12. prošle godine preuzela odgovornost za javne poslove i javni interes RH. Po objektivnom kriteriju od tog dana snosi odgovornost. Htjela ili ne ona je odgovorna za stanje i u državnim poduzećima ili u poduzećima u kojima država ima udjele. I sa stajališta Zakona o trgovačkim društvima nema nikakvog spora da vlasnik po zakonu imenuje članove nadzornih odbora. I tu se ništa nije promijenilo ljudi, tu se ništa nije promijenilo. Taj lanac odgovornosti i mora biti neprekinuta. Vlasnik, skupština, nadzorni odbor itd. Dakle, ovo je jasna situacija, vlada, skupština trgovačkog društva, nadzorni odbor i odgovornost. Tu se ništa nije promijenilo. Bilo koja Vlada, bivša HDZ-ova ili SDP-ova danas, to je osnovni zakon i tako to regulirano mora biti. A što se tiče sukoba interesa, pa vlada HDZ-a je zaista donijela odluku o kodeksu korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima RH ima dionice ili udjele. Jel to? Je. E tamo je propisano što je to sukob interesa. Ili imenovali nadzorne odbore pomoću javnog natječaja ili po odgovornosti Vlade i ministra, svejedno sukob interesa ostaje. I on je reguliran u toj odluci. Da vam pročitam "Sukob interesa postoji kada član nadzornog odbora koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja ili se iz činjenice njegove povezanosti sa drugim društvima, osobama itd. može razaznati da ima ima drugačiji interes od društva". Dakle, da li ga mi imenovali pomoću javnog natječaja ili po punoj odgovornosti ministra ili Vlade, svejedno ostaje sukob interesa i ostaje ova odluka. A što je čistije? Čistije je da se odgovornost preuzme. Molim vas lijepo, dakle iskustvo iz proteklog mandata oko imenovanja putem natječaja nije uopće referentno iskustvo za odgovornost koju mi tražimo, uopće nije referentno jer se i po natječaju imenovalo iz državne uprave. Ministar, budimo realni tu.

sam. Znamo mi kako to ide. Znamo, znamo vidjeli smo iz prošlog saziva kako to ide. Imenujete pa mu naredite da donese torbu kada hoćete već da tako kažem. Tako je bilo, što sada ja mogu da skrivam. Ok. **Šprem, Boris (SDP)** Kako da reagiram nego da vama sada dam opomenu jer dobacujete iz klupe po članku … molim vas ne možete tako reagirati. Možete ali onda ne možete sudjelovati u raspravi.

transparentan ali iskustvo kaže da nije tako. A tko je sudac jeli tako ili nije? Pokazalo se nedavno. Pokazalo se nedavno. Prema tome, kolegice i kolege budimo da tako kažem korektni i prihvatimo činjenicu da Vlada kaže mi ćemo imenovati, mi vršimo funkciju prava vlasnika, mi ćemo imenovati skupštinu, skupština će imenovati nadzorni odbor i mi ne prekidamo lanac odgovornosti. mi ne prekidamo lanac odgovornosti. Prema članovima nadzornog odbora i dalje djeluje Zakon o trgovačkim društvima sa svim ograničenjima, pravima i odgovornostima i djeluje odluka Vlade RH koju sam upravo citirao. Dakle, nema tu ništa zaista sporno. E sada možemo izvikivati političke parole, skrivati se ili ne skrivat, ali činjenice ostaju činjenice. Zbog, a to ćemo uskoro nadam se dobiti na klupe, zbog odgovornosti Hrvatskog sabora za provođenje zakona, to je naša odgovornost, ali i za ocjenu upravljanja javnim interesima i javnim dobrima doći će na klupe nas zastupnika i izvještaji o poslovanju državnih poduzeća. To će najbolji bit ne …/Ne razumije se./… nego najbolji odgovor biti tko je u pravu. To je najbolji odgovor. Do sada imamo to što imamo i to što imamo je dalo za pravo Vladi Republike Hrvatske da predloži zakone, a nama da podupremo donošenje tih zakona, na taj način učinimo odgovornost potpuno transparentnom. Dakle imenujete, uspostavljate lanac, odgovarate za poslovanje. Klub zastupnika Socijaldemokratske partije naravno glasovat će za te zakone. Hvala lijepo. (SDP)** Ispravak netočnog navoda. Najprije se javio gospodin zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Pa ja bih ispravio netočan navod gospodina potpredsjednika koji je rekao, citiram: "da sukob interesa može nastati bez obzira bira li se Nadzorni odbor temeljem natječaja ili temeljem odgovornosti ministra". To nije točno. Zbog čega, zbog toga što odgovornost ministra i Vlade je i kad se izaberu članovi Nadzornog odbora i temeljem natječaja i time to nije delegirano, dakle time se ne delegira odgovornost na Nadzorni odbor nego i dalje ostaje odgovornost na članovima Vlade i na ministru. Samo je u razlika u tome što smo mi put do izbora tog člana Nadzornog odbora pojedine tvrtke ili javnog poduzeća definirali temeljem natječaja u kojemu smo propisali uvjete koje mora ispuniti član Nadzornog odbora, a vi znate da su ekonomski fakulteti u Hrvatskoj čak osnovali studije za korporativno upravljanje gdje su ljudi polagali te ispite kako bi mogli biti pozvani i biti članovi nadzornih odbora. Prema tome, nije isključena odgovornost ministra niti u postojećem zakonu, kao što neće biti isključena niti u ovom zakonu. Ali prema ovom zakonu se omogućava bez natječaja da politički podobni članovi Kukuriku koalicije postaju bez kontrole članovi nadzornih odbora. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Gospođa zastupnica, potpredsjednica Hrvatskog sabora gospođa Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Pa evo, želim ispraviti netočan navod gospodina potpredsjednika Leke koji je konstatirao, citiram: da vlasnik i dalje imenuje, dakle Vlada, uprava odnosno nadzorne odbore i da se tu ništa nije promijenilo. To je netočan navod. Naime, tu se sada mnogo toga promijenilo zaista jer je Vlada prethodna kao što znate donijela niz odluka pa onda i propisa da se izbjegne u najvećoj mogućoj mjeri politički utjecaj. Ministri više nisu mogli biti članovi nadzornih odbora, međutim i odabir putem natječaja je bitno različit od ovoga da Vlada imenuje zaista ljude po vlastitoj mjeri i svakako mi moramo i imamo pravo sumnjati da će to zaista biti isključivo politički podobni. Želim podsjetiti da smo isto tako donijeli odluku o antikorupcijskim planovima i programima koji su sva javna poduzeća morala donijeti i morala provoditi, morala poštovati, a Vlada je to nadzirala. Hvala. I gospodin zastupnik Đuro Popijač, također ispravak netočnog navoda. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Nije točno da ovo iskustvo sa natječajima za članove nadzornih odbora nije referentno i isto tako nije točno da su se u nadzorne odbore birali ministri ili drugi državni dužnosnici. Iskustvo je itekako referentno. Provedeni natječaji u ovom mandatu od posljednje dvije godine, kroz te natječaje je prošlo više od 1400 ljudi, eminentnih ljudi iz poslovnog svijeta. I svi oni koji su bili izabrani i njihovi CV-jevi su provjerljivi i stojimo iza svih tih ljudi i njihovih rezultata, a to će se upravo vidjeti iz rezultata javnih poduzeća za 2011. godinu, ostvarenih prihoda i ostvarenih dobiti i vidje ćemo koliko i na kakvom pravom putu smo bili. Hvala. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. …

Ne, nije zabranjeno, ali zabranjeno je govoriti kad se ne dobije riječ, tako piše u Poslovniku. Izvolite, gospodine. … /Upadica se ne razumije./… Izvolite, gospodine Odmah na početku klub HDSSB-a će biti protiv ovog zakona. Sasvim je jasno da ne postoji najbolji, najefikasniji, najprihvatljiviji sistem upravljanja na svijetu ali stoga još čudnijom postaje odluka Vlade da u ovoj hitnoj proceduri u saborske klupe uputi Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s konačnim prijedlogom zakona. Očekivali smo da će taj zakon biti u mnogome vezan za sukob interesa, pa i za ove spominjane crne torbe, raznorazne fondove, ali očigledno od toga ništa. se dakle ovaj sistem izbora i uprava i nadzornih odbora ne samo ovdje na nivou države nego i na nivou regionalne i lokalne samouprave putem javnog natječaja. Dakle ne govorimo samo o nadzornim odborima nego govorimo i o članovima uprave koji su se dosad birali putem javnog natječaja. Ruku na srce, politika je uvijek određivala i tko će sjedit u nadzornim odborima, bio to put javnog natječaja ili bio to put imenovanja kao što se sada predlaže, ovaj puta nakon dakle jednog iskoraka i nakon jednog ja bih rekao transparentnijeg puta ponovno u nadzorne odbore i u uprave ulaze političari, a odbacuje se izbor članova nadzornih odbora putem javnog natječaja. Ministar financija je to ovako pojasnio, da se na natječajima trebaju birati samo članovi uprava u nadzornim odborima poduzeća za koja je odgovorna Vlada citiram: "Moraju biti osobe za koje smo sigurni da će provoditi vladinu politiku, te da u nadzornim odborima javnih i državnih poduzeća moraju biti ljudi koji nemaju pravo na osobno mišljenje, nego moraju dosljedno provoditi vladinu politiku." To koliko je meni poznato pa i u praksi i u teoriji ne mislim na socijalističku praksu i teoriju koja je nekima puno bliža, nego upravo u trgovačkim društvima poznato je kako nadzorni odbor i uprava ne moraju štititi interese političkih stranaka, nego upravo interese društva, a tek potom pokušati uskladiti interese vlasnika u ovom slučaju države ili neke od jedinica lokalne ili područne i regionalne samouprave. No, da se vratim ovoj prvoj rečenici. Ne postoji najbolji, najefikasniji, najprihvatljiviji sistem korporativnog upravljanja u svijetu. Tim stavom ne vodim se ja nego Svjetska organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj koja je prilikom izrade standarda korporativnog upravljanja usvojeni 1990. i prikupila najvažnije principe poslovanja kompanija iz prakse razvijenih država, ali i pojedinačnih kompanija koji su pokazali kao izraz učinkovitosti u svakodnevnom poslovanju, te razvoju konkurentnosti kompanija na svjetskom tržištu. U kojoj su se mjeri pokazale uspješnima ukazuje i činjenica da upravo ova organizacija i principi primjenjuje se ne samo u državama članicama te organizacije, nego i u državama nečlanicama. Ovdje ću navesti šesti princip koji nosi naslov odgovornosti odbora, a taj princip podrazumijeva da okvir korporativnog upravljanja treba osigurati strateško rukovođenje kompanije, efikasan nadzor uprave od strane odbora i odgovornost odbora prema kompaniji i dioničarima. Najveći broj tih standarda predviđenih ovom preporukom usmjeren je ka stvaranju odgovarajućeg profila izvršnih direktora nadzornih odbora oblikujući kroz tri elementa kompetentnost u izvršenju nadzorne funkcije, lojalnost prema tvrtki ili kompaniji i nezavisnost pri obavljanju funkcije. Dakle, ta tri elementa su osnova za uspješno rukovođenje nekom tvrtkom. Nelojalnost prema političkoj stranci, prema predsjedniku stranke ili predsjedništvu ili ne znam kojem tijelu unutar stranke kojima će taj direktor ili član nadzornog odbora odgovarati i kojima će zaslužiti neko buduće članstvo u nadzornim odborima, mjesto na listi u gradskom, općinskom vijeću, županijskoj skupštini ili nedo Bog ponovno u Saboru na listi za Sabor. Svjesni smo isto tako da država mora imati kontrolu nad svojim vlasničkim udjelima, ali brojni slučajevi, dakle ne iz tamo negdje iz 13. ili 10. stoljeća iz vremena 925., sedme ili tako dalje krunjenja kralja Tomislava, nego upravo iz ove naše bliže prošlosti od 1990. pa do dan danas pokazuju da smo imali ja ne bih rekao kriminalne jer su te situacije izrodile teški kriminal i pljačku hrvatskog društva, nego čak i groteskne situacije kad su pojedini ministri u određenim sudskim procesima tijekom svojih svjedočenja tvrdili kako nisu nikad, a bili su članovi nadzornih odbora, bili možda i članovi uprava tih društava nisu nikad pročitali te materijale. Pa ja ću samo spomenuti jednu ovako svježu situaciju na primjer "Brodosplit", na primjer sve ono što se dešavalo u Fondu za privatizaciju. Nije tu samo su glave padale radi peke ili što kažu tamo preko granice ispod sača, nego su tu padale glave i radi razno raznih crnih kožnih ne znam kako kažu da ne uvrijedim zastupnice ali mislim da je izraz fensi torbe itd. Ali očigledno je tu bilo velikog kriminala. Ću vas podsjetiti samo na Đakovštinu. Na svu sreću ona bivša Vlada je bila progledala u zadnji trenutak pred izbore. Na to joj hvala. Ali dan danas ti isti radnici su vjerojatno već i potrošili te svoje otpremnine i nemaju ni dan danas od čega živjeti. Ali gle čuda! Tamo je Vlada bila imenovala dva člana nadzornog odbora dvije djevojčice koje su primale uredno svoju naknadu za odlučivanje u tom nadzornom odboru. Ta je ista Vlada, pa i ona od 2000. do 2003. i ova od 2003. Pa evo do 2012. odnosno 2011. Nekoliko puta je sanirala tu tvrtku ali ona je silom prilika zahvaljujući upravi i takvom nadzornom odboru otišla u stečaj i tamo su nestale milijarde i milijarde kuna. "Brodosplit" neću spominjat, neću spominjat ni ministre koji su sjedili u nadzornom odboru i svim onim tvrtkama od Croatia osiguranja do ne znam koga gdje su sjedili. Čitavo to vrijeme su prikazivani, prikazivana izvješća kako je u tim tvrtkama sve bajno, da je to bajka, kako treba upravljati tim društvima, tim tvrtkama. Na žalost ta financijska izvješća kada se malo drug Bajić po političkom nalogu kad je odjedrio kapetan sa malo vitra pozabavio i cjelokupni sustav DORH-a pozabavio tim tvrtkama počelo je biti vidljivo kako su te tvrtke služile ili za financiranje određene političke stranke ili za jednostavno pljačkanje tih tvrtki, radnika, ali i cjelokupne Hrvatske. No, ono što novi ministar koji je sada otišao i na svu sreću puno uštedio u ove četiri godine pa i sama Vlada Republike Hrvatske mora shvatiti da ukoliko se donosi ovaj jedan zakon da ovaj odnos izvršne i predstavničke vlasti mora biti jednak na istim razinama. Dakle, ono što vrijedi za Vladu Republike Hrvatske kao izvršnu vlast mora vrijediti i za župana, mora vrijediti i za gradonačelnika, a bogami mora vrijediti i za načelnika. Ne znam jel' su Dugobabe općina, vjerojatno jesu jer su dobile onaj znameniti nadvožnjak i izlaz sa autoceste koji je znatno koštao iako njime prođe možda dva ili tri vozila, ali u svakom slučaju ne želeći uvrijediti nikog takav odnos mora važiti za sve jednako. Dakle, a to evo pričam i kao gradonačelnik jednog grada sa oko 30 tisuća stanovnika koji je jedini odgovoran svojim potpisom, a ima ovdje još gradonačelnika pa vjerojatno znaju o čemu pričam, koji je jedini odgovoran pred zakonom za funkcioniranje lokalne samouprave pa i društava koji su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave to nije Gradsko Gradsko vijeće niti jedan vijećnik niti predsjednik vijeća. Pa ono što vrijedi za Vladu RH, za Milanovića kao predsjednika Vlade, za prvog potpredsjednika Čačića, drugog, trećeg i koliko ih već ima, i za sve članove Vlade i ministre mora vrijediti i za načelnika, i za gradonačelnika i za župana. Jer oni su jedini odgovorni. Druga je stvar ako se iza ovog zakona krije nova mogućnost sada nove Vlade i nove političke opcije u opstruiranju svih onih koji na jedinicama lokalne samouprave na regionalnoj samoupravi nisu u političkoj podobnosti sa sadašnjom, a ne bih više nazvao "kukuriku koalicija" s obzirom da očigledno jedno pero polako već otpada, to je vidljivo već i po nastupu uvaženog nastupa Kajina, ali to su stvari koalicije koja je na vlasti. Ali kažem, dakle ono što vrijedi za Vladu mora vrijediti i za lokalnu samoupravu. Jer ni gradonačelnici, ni načelnici općina, ni župani nisu nisu lokalni šerifi nego su izabrani neposredno na lokalnim izborima i znaju vrlo dobro svoju odgovornost. I znaju imenovati nadzorne odbore, znaju i putem javnog natječaja imenovati upravu, s njima surađivati i štititi interese građana na svom području. Dakle, ovo je prije svega usmjereno vladajućoj koaliciji obzirom da je očigledno da će ovaj zakon po hitnom postupku biti izglasan. Dakle morate shvatiti da ukoliko Vlada može imenovati uprave društava, ako može imenovati nadzorne odbore bez suglasnosti Sabora to isto se treba odnositi i na jedinice lokalne samouprave. Na isti način po istom sistemu. Jer nijedan vijećnik, niti SDP-a, niti HDSSB-a, niti HDZ-a nije odgovoran pred zakonom niti za proračun, niti za trgovačko društvo, spomenut ću grad Đakovo, nego gradonačelnik. I njemu će glava pasti i njega će Državno odvjetništvo goniti. Zaključno, javne tvrtke moraju biti uspješne na tržištu, a ne političke sinekure. I što je još važnije neovisno o tome na koji će način biti birani članovi nadzornog odbora, bez obzira je li riječ o tvrtkama u vlasništvu države ili nekoga grada rezultati poslovanja i rezultati rada i uprave i nadzornog odbora moraju biti najvažniji. Za smjenu smo svih onih koji su tvrtku doveli u stečaj, bez obzira na način kako su imenovani. A za ostanak svih onih koji tim tvrtkama uspješno posluju. Bez obzira iz koje političke opcije dolaze. **Šprem, Boris Uspješan kirurg ne mora biti član političke stranke, bitno je da ta operacija uspješno završi i da pacijent preživi. Ovakvim načinom bojim se da će puno pacijenata zahvaljujući političkim imenovanjima, rješavanjem koalicijskih odnosa umrijeti ne na bolesničkoj postelji nego umrijeti na tržištu, a to je ono najmanje što svi želimo. **Šprem, Gospodin zastupnik Davorin Mlakar u ime kluba HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, zamjeniče, kolegice i kolege. Ja bih izlaganje u ime kluba HDZ-a probao razvrstati u dvije skupine, ako se slažete, razloga zbog kojih klub HDZ-a nikako neće podržati ovaj zakon. Prvo su dva formalna razloga, a onda kasnije ću reći nešto o suštini. Dakle prvi razlog zbog kojeg mislimo da nema smisla ovakav prijedlog podržavati je činjenica da je Vlada predložila da se ovaj zakon donese u hitnoj proceduri ili po hitnom postupku izbjegavajući time dva čitanja zakona da bi se kroz raspravu i eventualne primjedbe moglo popraviti ovaj tekst ako je to naravno moguće. Razlozi su propisani za hitni postupak člankom 159. Poslovnika i koji kaže iznimno, dakle iznimno od dva čitanja zakon se može donijeti po hitnom postupku samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprečavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. To su jedini razlozi kada se zakon donosi po hitnom postupku. Činjenica koju ste naveli da se treba ovaj zakon uskladiti sa nedavno donesenim nažalost lošim zakonima o državnim službenicima, o pravima državnih dužnosnika nije razlog iz članka 159. i vjerojatno ne bi državni interesi da se je probalo ovaj zakon donijeti u redovnoj proceduri. Nastavno tome još je manje jasno zbog čega je završna odredba toga zakona da zakon stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama. Dakle, u ovom svom prijedlogu niste ostavili ni onaj neki demokratski minimalni standard vacatio legis ili rok da se svi na koje se zakon odnosi mogu upoznati sa sadržajem zakona pa da ste barem ostavili rok od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama da Zakon stupi na snagu. To su formalni razlozi zbog kojih se protivimo donošenju ovakvog Zakona, suštinski su naravno, nešto je bilo izrečeno u prošlim raspravama, ja ću probati sublimirati naše prigovore na sljedeće. Ovaj Zakon mijenja postojeći zakon samo de facto u dvije stvari. Jedna je da uvodi nove kategorije državnih dužnosnika i time dodatno narušava dosada utvrđenu utvrđenu strukturu i u državnoj upravi pa i onu koja se tiče nositelja političkih funkcija. Drugo što je isto tako doseg ovog Zakona koja kaže norma briše se javni natječaj. Dakle, dvije su promjene koje predlaže ovaj zakon. Jedan je nova kategorija državnih dužnosnika i drugo je brisanje javnog natječaja. Što se tiče donošenja novih dužnosnika u izmjenama ovog zakona o sprečavanju sukoba interesa, to je naravno moguća varijanta i u ovom Zakonu mada možda nije najsretnije rješenje da ovaj zakon navodi i popisuje sve one koji se smatraju dužnosnicima u Republici Hrvatskoj ali s obzirom na potrebe usklađivanja naravno je da ste to riješili u članku 1. ovog Zakona. Za naznačiti je da ste ponovno i to ću ponoviti ono što ste probali uvjeriti kolege i na saborskim odborima, uveli glavnog ravnatelja policije kao političku funkciju u Republici Hrvatskoj, da je ravnatelj porezne uprave, ravnatelj carinske uprave sada politička dužnost, da je glavni tajnik Vlade pojavio se umjesto tajnika Vlade, da postoji državni revizor, da postoji glavni tajnik Ustavnog suda onda se jednostavno postavlja pitanje zašto ne postoji glavni tajnik Sabora s obzirom da ovdje ima više tajnika, pa sve do zamjenika predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, predstojnika ureda predsjednika Hrvatskog sabora koji je u redoslijedu ispod predstojnika predsjednika Vlade a a inače je Sabor navođen u ovim kategorijama ispred Vlade i to je vjerojatno po preseansu bi tako trebalo biti, pobrkan je čak i redoslijed tih funkcija. Glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske postaje politička dužnost kod nas, a isto tako i pomoćnici ministara koji su samo nova funkcija za dosadašnje državne službenike koji su se do izmjena Zakona o o državnim službenicima smatrali službenicima, imali su iste odgovornosti i obveze kao sadašnji pomoćnici samo su imali nešto nižu plaću, ali ste njihova radna mjesta ukinuli da biste ih mogli de facto smijeniti i imenovati ponovno nove dužnosnike na rang pomoćnika ministara. Naravno s većom plaćom nego što su to imali ravnatelji kao državni službenici. Ovaj princip koji se provodi sada već u drugom zakonu, nakon Zakona o državnim službenicima, ne samo da nije dobar, ovim načinom narušili ste kvalitetu državne službe ponovno, srozali ste rang državnih službenika barem za još jedan stupanj niže, a cijelo vrijeme ponavljamo kako nam je državna uprava loša i kako treba ju profesionalizirati, osnažiti i učiniti boljom. Vi radite upravo suprotno. Vi umjesto da dignete rang državnih službenika vi ga spuštate a na dosadašnja mjesta državnih službenika imenujete osobe po političkoj podobnosti. Jer u kasnijim člancima ovog istog Zakona ono što je do sada bilo pravilo da se ti ljudi biraju putem natječaja, više natječaj nije potreban, potrebna je isključivo politička podobnost. I neke stvari se mogu braniti, znate meni je jasno da će vaša većina nastojati obraniti i obrazložiti stajalište Vlade s obzirom na ove izjave. Ali ovo je pitanje da li je objektivniji kriterij izbora natječaj u kojem su utvrđene karakteristike za osobe koje se biraju, uvjeti, stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika, testiranje i nakon toga razgovori da bi se radila rang lista i ono što ste u uvodu jednog Zakona rekla ali to uzima jako puno vremena, što je istina, to uzima mjesece da bi probrali najbolje, naprosto je uvreda zdravom razumu da netko tvrdi da je politički kriterij transparentniji, pošteniji ili objektivniji od kriterija natječaja na temelju kojeg će se birati ljudi na bilo radna mjesta ili u ovom slučaju dužnosti. S obzirom na to mislimo da ste osim prigovora ovog tipa vi de facto učinili nešto još gore da ste povrijedili i međunarodno preuzete obveze jer je Republika Hrvatska se obvezala da će izvršiti depolitizaciju državne uprave a mi ne sada samo da politiziramo državnu upravu mi to isto činimo i u trgovačkim društvima u vlasništvu države ili u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Ono što je bio prigovor ili ono što su rekli a treba napomenuti za natječaje u nadzorne odbore trgovačkih društava već su se organizirala i školovanja koja je određen broj ljudi prošao da bi stekao posebne kvalifikacije da bi se mogli natjecati na ta radna mjesta. Od sada odnosno od donošenja ovog Zakona to naravno više neće biti bitno. I svi oni koji su po tom kriteriju ostali članovi nadzornih odbora otpast će jer ste u prijelaznim odredbama ostavili mogućnost da svi oni koji su birani na natječaju taj posao odrade samo do trenutka dok ne budu imenovani politički podobni. Mislim da ovim ne činite uslugu niti državnoj upravi a niti ovim poduzećima o kojima bi Vlada trebala brinuti. Nastavno na ono što je ranije rečeno, nije ovo posebna odgovornost vlade niti Vlada ovim ne preuzima odgovornost. Vlada preuzima odgovornost na temelju Ustava, člankom 115. Ustava propisana je odgovornost Vlade za stanje u području u cijeloj državi i za resore koje pokriva. reći da zato što ćete politički imenovati članove nadzornih odbora je Vlada preuzela nekakvu odgovornost je besmislica. Vlada ima odgovornost po Ustavu, a princip izbora je princip koji će garantirati objektivno i pošteno izabirane ljude koji bi te firme trebali voditi. To nažalost vi očito niste bili spremni učiniti. Ali da nam cijelo vrijeme tumačite da je politička podobnost transparentan, objektivan ili bolji kriterij od natječaja koji je do sada vrijedio, to je stvarno uvreda zdravom razumu. I na kraju, petnaestak godina je upravo ovaj princip da tako kažem alimentirao ili postavljao sve ljude u ta trgovačka društva o kojima ste pričali, tek de facto zadnju godinu 2011. Se članovi uprava trgovačkih društva i nadzornih odbora biraju putem natječaja. Pa svi oni prigovori koje ste do sada isticali kao netko nije znao o čemu se radi nije bio odgovoran, se trebaju pripisati modelu koji vi sada ovim zakonom ponovno vraćate, a to je najlošije što ste mogli napraviti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodine ministre izvolite. I da vas ja putem obavijestim da je istekao onaj rok od sat vremena za prijave za govor. Hvala lijepa. Izvolite. a tema o kojoj govorimo, način imenovanja članova nadzornih odbora nema veze sa sukobom interesa i vrlo dobro znamo zbog čega je ta materija bila u Zakonu o sukobu interesa. Sukob interesa se vuku između privatnog i javnog. Da li vas imenuje Vlada na temelju natječaja ili imenovanjem, uvijek možete doći u sukob interesa bez obzira na način na koji ste imenovani. To je prvo. Ali znamo razloge zašto je to bilo u ovom zakonu. Prema tome, neću se dalje širiti tu temu. Drugo, što se tiče prigovora o povećanju broja dužnosnika na koji se odnosi Zakon o sukobu interesa to ja shvaćam kao pohvalu, jer će veći broj ljudi morati paziti na odredbe Zakona o sukobu interesa. Prema tome, to je na neki način kontra argument za neprihvaćanje zakona. Dakle, ako 20 ljudi više treba dati imovinske kartice, treba potpasti pod sukob interesa, to je pohvalno. Vlada samim time otežava ili ne otežava ali recimo povećava broj ljudi koji potpadaju pod sukob interesa što je dobro. Što se tiče stvari o upravi što je zastupnik Mlakar rekao, to nije tema ovoga zakona. Dakle, međutim o tome možemo raspravljati kada bude tema uprava, nema nikakvih problema. I još jedna stvar koja se pokušava provesti na neki način uzima zdravo za gotovo. To su dvije stvari. Prvo, ako je netko na političkoj dužnosti, dužnosti zamjenika ministra, pomoćnika ministra, državnog tajnika prije, ne znači nužno da je nesposoban ili da je politički podoban. On je samo na političkoj dužnosti i zna da nakon promjene vlasti potpada pod zakon o prijenosu vlasti. Uostalom imate primjera državnih tajnika iz prošle Vlade koji su sada na funkcijama u ovoj Vladi. u ovoj Vladi. Imate primjera ravnatelja iz prošle Vlada koji su imenovani pomoćnicima ministra u ovoj Vladi. Ali oni znaju da kada dođe do promjene vlasti da potpadaju pod Zakon o promjeni vlasti. Prema tome, tu ne vidim neki veliki problem. time što su oni imenovani imenovanjem, a ne natječajem nisu postali niti pokvareniji, niti manje sposobni. Prema tome, imenovani su na drugi način i samo o tome ovisi njih prestanak dužnosti temeljem kojih dužnosti temeljem kojih su imenovani. Drugo, također nije nužno da ukoliko je netko imenovan natječajem da nije politički opredijeljen ili da nije kako se to kaže politički podoban. Prema tome i ta jedna stvar isto ne može se baš u potpunosti izjednačiti. Zbog toga mislimo da je ovo jedno transparentnije rješenje da Vladi omogućava da u svakome trenutku vrši svoju funkciju u ovim tijelima na koje se odnosi, ali omogućava nekoj drugoj vladi da isto tako napravi i to omogućava i jedinicama lokalne samouprave, predstavničkim tijelima da na isti način sudjeluju u upravljanju poduzeća u svome vlasništvu. Prema tome, ovo nije zakon pisan za jednu političku opciju jer na lokalnoj razini imamo više političkih opcija. Imamo i HDZ, imamo HDSSB, imamo HNS, IDS, SDP čiji će članovi koji vrše dužnosti u predstavničkim tijelima ili gradonačelnici imati priliku odgovarati za ljude koji su postavili. I ovo nije zakon koji opisuje nečiju kaznenu odgovornost nego je ovo Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Ovo što sada mijenjamo doista nema veze sa sukobom interesa, a naravno upravljanje trgovačkim društvima je posebna tema. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, vi ste netočno rekli da je ovo zakonsko rješenje bolje rješenje i da ovo nema veze što stoji u zakonu sa nadzornim odborima i upravljanje nadzornim odborima. Bitan je gospodine ministre princip, a princip vlade HDZ-a i pod predsjedanjem gospođe Kosor je bio depolitizacija i javne uprave i upravljanje u poduzećima u nadzornim odborima i čitav smo niz zakona donijeli upravo zbog Europske komisije i zbog europskog okruženja Hrvatske i završetka pregovora. Naš cilj je bio depolitizacija javne uprave, ali i nadzornih odbora i to smo dali u svom izvješću Europskoj komisiji. Čitav je niz zakona. Ovo je samo jedan od niza zakona koji se odnosi na to. A vi ste sa ovim prijedlogom otišli tri koraka unazad.

i zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Podržavam donošenje ovog zakona i možda više ijedan drugi zakon ovaj zakon treba donijeti po hitnom postupku. Pitanje danas i zato prije nego ću to obrazložiti, oni koji danas govore o depolitizaciji kada to govore i način na koji to govore, a djela koja stoje iza njih zaista nisu to njihove teme i zaista kada govore zvuče kao trbuhozborci. Naime, pitanje koje ovaj zakon apostrofira je pitanje koje danas kada se postavi izaziva podsmjeh i podozrenje i izaziva u najblažu u najblažu ruku sumnju, a to je pitanje odgovornosti. Zbog čega? Zato što se neodgovornost pretpostavljala, a sve ono drugo bilo je pod znakom pitanja i bilo je sumnjivo. Pitanje, tko koga postavlja? Uvijek netko nekoga mora postaviti. Po nekoj logici stvari ako je to neki javni natječaj, ako su propisane propozicije očekivalo bi se dakle da je tu zagarantirana maksimalna objektivnost. Međutim, mi smo se nauživali tih javnih natječaja i nažalost najveći problem javne nabave nije problem mala digresija i mala usporedba, mislim da je osnovana analogija i dopuštena, u tom smislu da u većem iznosu je pokradena Republika Hrvatska temeljem javnih natječaja nego oni koji nisu tobože provodili nego su zloupotrebljavali također i bili s onu stranu zakona. Dakle, u Hrvatskoj je veći problem nezakonitosti odnosno bezakonja i pljačke koja se dešavala pod paravanom tobože i ovakvih instituta natječaja pa i drugih nekih formi, a kad se razgrne ta forma iza toga stoji nešto čime će se tek ova vlast trebati pozabaviti. Ovo je jedan od prvih koraka te jedne prevencije i ne treba dakle skakati eto jer nisu, neće ti ljudi, ključni ljudi u upravi i nadzornim odborima biti birani na natječaj. Tko je birao te ljude koji su se javili na natječaj? Pogledajte malo strukturu ljudi koja je došla. Ali pustimo i to, uvijek je netko bliži nekome, čak zanemarimo i to. Ali koje su posljedice njihovog djelovanja, pa oni su Hrvatsku zavili u crno. Ja neću sada pričati o postupcima koji se odvijaju pred hrvatskim sudovima, ali moja dužnost i naša dužnost je da se te stvari da vidimo nešto što se možda i u nekim dobrim namjerama izrodilo u svoju suprotnost. Mi ne možemo biti imuni i stajati po strani. Ti su ljudi bili imenovani na javnim natječajima, mi peremo kao Poncije Pilat odgovornost za njihovo postupanje. Što je tamo radio direktor neke državne tvrtke, kako je ona poslovala, da nas to nije briga, da vladajuće onda nije briga. On je tamo biran po javnom natječaju, izvolite se obratiti njemu. Kada se stvari tako postavljaju, kad su tako postavljene onda zaista taj koji se proziva na odgovornost može tako i reći, do neke mjere može tako i reći. A onaj koji je tamo postavljen također može reći ja sam izabran, što me imate pitati i propitivati. Prema tome ja ću ponoviti, ne bojeći se te riječi jer te riječi su Hrvatskoj potrebne, naravno one su možda još uvijek forma ali njima treba dati sadržaj kao što su pitanje odgovornosti i pitanje solidarnosti. Dakle da Vlada poduzima apsolutnu odgovornost za one koje će imenovati. Jednako tako i da je ostao stari oblik za one koje će izabrati koji su se javili temeljem javnog natječaja. U samom činu, toj formi je manje stvar, a mi se oko toga ovdje sporimo, a mi bi se trebali sporiti oko rezultata tog načina. Jednom je netko i evo nedavno čini mi se kolega Leko na odboru rekao, uvijek netko nekoga mora imenovati i sama vlast samo zato što je izabrana demokratski automatski nije dobila takav legitimitet da može raditi što hoće i da je nitko ne može pitati. Dakle, to je ta pretpostavka da se vlada odnosno preuzme odgovornost, a kako će se vladati to je pitanje transparentnosti i stalnog propitivanja. Naravno, prvi su pozvani vladajući da kontroliraju, ali jednako tako i od oporba da propituje. I vlast i oni koji poduzimaju postupke, pogotovo ovi koji upravljaju velikom imovinom, oni su stalno, svaki njihov postupak mora biti unaprijed sumnjiv. Nisu oni okrivljenici da im netko drugi dokazuje krivnju, oni sami pred javnošću stalno moraju opravdavati svoje postupke i tumačiti ih. Ja mislim da se oko toga trebamo dogovoriti. I složili se vi ili ne, ali zaista natječaj, kažem možda je bio u najboljoj mjeri al on je na kraju se pretvorio u to da je paravan da se bježi od odgovornosti i to se više ne može tolerirati. Ja sam to već na odboru rekla i ponovo ću postaviti ponovo pitanje dakle ne samo za Vladu koja je imala te ljude, koja ima sada dvostruku odgovornost kao po starom rimskom pravu, odgovoran je uvijek onaj koji bira, pa čak i odgovoran …/Ne razumije se./… po natječaju imao si nekoliko mogućnosti, zašto si baš toga izabrao, a bježalo se od te odgovornosti. Sjetimo se …/Ne razumije se./… in eligendo, greška u odabiru, uvijek stoji, a pogotovo i tih osoba koji preuzmu odgovornost. Ako preuzmu odgovornost, a nisu joj dorasli također su odgovorni jer se laćaju posla kojem nisu dorasli. I dakle, mi smo do sada imali tu situaciju da kažu oni da oni ne znaju što se u određenoj tvrtci događalo. Vlada je to često rekla mi to ne znamo što se događalo. Neki koji su znali i koji su dobro znali oni su odgovarali. Pa kad moj kolega ovdje, naš kolega Marin Jurjević pita bivšeg premijera gdje su novci iz Brodosplita on njemu odgovara ja znam tko je tvoj stric. želimo i dalje takve odgovore. Vidite da takva više pred sudom ne pali ta i da zna tko mu je stric to više ne pali nit će donijeti ikakve poene. poene. Dakle 2003. smo imali Kazneni zakon u kojem smo inkorporirali odgovornost upravljačkih struktura tj. članova upravnih i nadzornih odbora. Nažalost znamo kako je taj KZ završio, novela Kaznenog zakona, a srećom donijeli smo dobar novi Kazneni zakon, mislim da ga u nekim stvarima treba i popraviti ali je loše to što on stupa na snagu tek 2013. godine. Evo ovdje nije resorni ministar, ali je član Vlade i sigurno o tome treba povesti računa, ne samo da zaštita radnika, neisplate plaće što prije zaživi i jednako tako i odgovornost upravljačkih struktura. Jedino onda, evo gospodine ministre, i ovaj zakon koji je dobra forma ali kojem treba dati sadržaj, da se odmah inkorporira njihova odgovornost, dakle da članovi upravnih i nadzornih odbora kad god se nešto dogodi u tvrtci, bilo kakav manjak po bilo kakvom osnovu ili loše poslovanje da oni budu pozvani na odgovornost. Po našem sadašnjem Kaznenom zakonu nažalost, jer ovaj još uvijek nije u svoj svojoj punoj primjeni, pogotovo ova odredba zlouporabe povjerenja koja je kažem posebno dizajnirana za ovu vrstu ljudi, za menadžere, za upravljače tvrtki, da smo mi imali danas jednu situaciju odnosno još uvijek je imamo i gdje mogu se zaista neki braniti pred sudom pa i pred općom javnosti i kad nisu još pozvani na pravosuđe, pa čekate ja za te stvari nisam znao, dakle iako su članovi uprave i članovi nadzornih odbora. dobrom dijelu možda i nisu znali ali zato se ne treba nitko prihvaćati takvog posla jer će biti po novom Kaznenom zakonu, apeliram još jednom da on dođe što prije na snagu kako bi se ostvarila i ta materijalna odgovornost, da nikom ne padne na pamet reći nije znao jer to nigdje nije ekskulpacija, neznanje nije dakle bijeg od odgovornosti niti opravdanje od Nažalost, toga smo do sada imali, toga smo se nauživali. I ja mislim da je zajednički svima cilj da trgovačka društva prije svega ona važna kao što je to u Francuskoj i mnogim drugim zemljama koje davno su prije uvela kapitalizam budu motori razvoja Hrvatske, a ne motori i onoga što je Hrvatsku zavelo u crno, odnosno izvorišta razvoja, a ne izvorišta korupcije. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Kolegice Antičević, netočno je u vašoj raspravi kad ste rekli da je ovaj Zakon u stvarnosti prevencija kako se ne bi Hrvatska zavila u crno. Pa ja ću vam nešto reći na primjeru Grada Zagreba. Upravo takvo jedno genijalno i fantastično rješenje vam je Zagrebački holding. Evo tamo ste politički postavili i nadzorni odbor i upravni odbor i tu se ne zna tko krade, gdje su novci završili, koliko je Zagreb u minusu. Kolegice Antičević, Zagreb je zavijen u crno upravo ovakvom politikom, upravo rješavanjem na ovaj način zakonskih regulativa kako nam sada pokušate nametnuti u Hrvatskoj. Sljedeći ispravak netočnog navoda zatražila je poštovana zastupnica Ana Lovrin. članovi nadzornog odbora izabrani na taj način su zavili Hrvatsku u crno i da te slučajeve gledamo danas pred sudovima. To je jedan od niza netočnih navoda. Na ovu neistinu i netočnost upozorila sam gospođu zastupnicu i na sjednicu odbora, ali očito ona to ne smatra neistinom. Neistina je zbog toga što je ovaj Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji je uveo ovakav način izbora i imenovanja članova nadzornih odbora izmijenjen 2010. godine i prvi članovi nadzornog odbora na ovaj način su imenovani tek krajem 2010. godine. Prema tome, u odnosu na njih i ne treba vrijeđati ljude, jer to je kazneno djelo ako im se predbacuje kazneno djelo koje nisu počinili. Dakle, u odnosu na te ljude ne vodi se niti jedan postupak kazneni u nikojoj fazi kaznenoga postupka i zato to prema njima nije pošteno ponavljati ovdje na plenarnoj sjednici nakon upozorbe da to jednostavno nije točno. Sljedeći ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Članovi nadzornih odbora koji su imenovani po zadnjem zakonu imenovani su u proteklih godinu dana. Ja sam to rekao i u ime kluba i nitko od njih koliko je nama poznato nije pozvan ni na kakvu vrstu odgovornosti, osobito ne kaznenu. I mislim da je nedopustivo da se na ovakav način tumačeći dobru volju predlaganja zakona govori o ljudima na koje se ovaj Zakon, odnosno sve ove primjedbe uopće ne odnose. Ovo što se sada predlaže vraća nas na ono vrijeme i na one ljude koji su za svoja djela pozvani na odgovornost. Hvala lijepa. Za repliku se javila četiri zastupnika. Prvi na redu je poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažena kolegice. Pitanje odgovornosti doista je bitno i ako ste slušali moje izlaganje u ime kluba HDSSB-a mogli ste primijetiti da doista način na koji se biraju članovi nadzornog odbora ili uprave doista nije toliko važan. Ali vračajući se ponovno na političko imenovanje. Vraćamo se korak unazad, putem referenduma ćemo vjerojatno i konačno i ući u Europsku uniju koja ima daleko druge različite kriterije. No, to pitanje odgovornosti mora biti jednako na svim razinama odlučivanja. Dakle, ako je Vlada izvršna vlast i ako ona po ovom Zakonu imenuje i uprave i članove nadzornih odbora, tada ta ta mogućnost zakonska mora biti i na drugim razinama obnašanje vlasti i od regionalne samouprave, pa sve do lokalne, do najmanje općine s jednom velikom razlikom što je Hrvatski sabor imenovao i predsjednika Vlade i ministre i cjelokupnu Vladu, dok na lokalnoj samoupravi i regionalnoj samoupravi čelnici lokalne samouprave koji su jedini odgovorni za funkcioniranje jedinica lokalne samouprave su izabrani neposredno, neposrednim putem. I vrlo brzo, a tu sad posebno apeliram na SDP-ove gradonačelnike kojih ima ovdje, ali i na sve druge. Vrlo brzo im se može desiti ono što se dešavalo prije neposrednog izbora u gotovo svim jedinicama lokalne samouprave da za 500000, tisuću za sladoled

Kolegice Antičević, što je bilo bilo je i bilo je loše. Bilo je loše svi znamo i zašto i kako je bilo loše. Poneki put je bilo zamotano u taj demokratski celofan. Poneki put nije čak ni to u nekim sredinama, govorim sad o lokalnoj samoupravi. Stvari su vrlo jasno postavljene. Šerif određuje sve što se radi bez obzira na celofan oko njega. spomenuli ste riječ odgovornost koliko sam dobro slušao i brojao 16 puta. Odgovornost jest ključna stvar, ali trebamo razlučit ovdje postoje dvije grane odgovornosti. Jedna grana je odgovornost onih ljudi koji su izabrani da upravljaju javnim tvrtkama da budu u nadzornim odborima, upravnim odborima, u upravi kako li već, a njihova odgovornost je i zakonska prije svega i prije svega zakonska. Oni bi trebali i svojom imovinom odgovarati za svoje postupke, a druga odgovornost je onih koji su ih izabrali. Ta odgovornost bi trebala podlijegati nečem što bih nazvao političkim kodeksom i što je nešto što bi mi morali uvesti u politički život. Dakle, ako sam ako sam odabrao krivog čovjeka za krivo mjesto i taj čovjek je napravio krivu stvar moja politička odgovornost mi govori da moram odstupit sa tog mjesta jer ne znam odabirati ljude. Ne znam da li je to posljedica ovog Zakona. Ako je, onda je to demokratski zakon. Ako nije, onda sumnjam u namjere. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, Evo kolega Vuljaniću vrlo kratko, ja mislim da upravo je to i ovo vaše zadnje pitanje i odgovor se nalazi u ovom zakonu. Ali naravno taj zakon treba komplimentirati i sa onim ostalim zakonima o kojim sam nešto bila rekla, ovo što vi govorite svakako pitanje je odgovornosti što je veća razina i što je više ljudi uključeno pogotovo kada se radi o političkoj razini veća je i odgovornost jer su veće i plaće. To je nešto što se čak i podrazumijeva. A kod nas izgleda u našem društvu što je niža razina, jedino je radnik odgovoran, on je svakom odgovoran, a počesto ne bi trebao biti odgovoran jer odgovara i za druge. Možete zamisliti jednog skretničara koji zaspe, a na tom je mjestu i postavljen je za to i kaže što vi mene proglašavate odgovornim kad ja nisam znao da tu vlak prolazi. I on nije znao zaista, ali je njegov posao da to zna. I svaki će biti odgovoran. Ali direktor poduzeća nije znao, on se eskulpira, ministar nije znao on se eskulpira, predsjednik Vlade nije znao on se eskulpira. U tome je naš problem, što je veća razina mora biti veća razina i odgovornosti. Hvala lijepa. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Koja je trebala biti prije replike po Poslovniku, ali evo povrijeđen je članak 214. Uvaženi zastupnik molio, ne morate izreći opomenu, ali mislim da u lokalnoj samoupravi, ni u regionalnoj nema ni šerifa ni maršala nego su to neposredni izabrani čelnici lokalne samouprave. Ako vam nije to jasno kako izgleda prijavite se na sljedeće lokalne izbore, dobijte 50% glasova pa postanite i vi lokalni šerif. To je jako teško,

vi možete odlučivati ali **Leko, Josip (SDP)** Ne bih polemizirao. A drugo, nemojte osiromašivati hrvatski jezik. Nek se čovjek izrazi kako on to smatra dobrim. Ja bih molio da date malo slobode i mašte zastupnicima da se izraze kako oni misle da je to najbolje. … /Upadica Hvala lijepa, čuo sam. Budite parlamentarni pa zatražite riječ. Hvala vam lijepa. Sljedeći zastupnik koji ima pravo na repliku je poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ma i mene je ponukala kolegice Ingrid ova riječ odgovornost koju ste spomenuli 16 puta, kako reče ovdje susjed moj kolega, ali u ovom materijalu, ali niti u drugim zakonskim aktima nema propisa o odgovornosti niti o sankcijama koje propisuje nekakva odgovornost. Kako ćete vi sankcionirati Gradsko vijeće ili Županijsku skupštinu što su postavili krivog čovjeka u nadzorni odbor? Kako se to može provesti? Nadalje, ovaj zakonski prijedlog o kojem ste govorili tako bajoslovno, kako se kaže bajno, on je isti ili precrtani zakon koji je vladao od 2000. do 2004. godine. A onda znamo da je bilo ljudi koje je postavila Vlada u nadzorne odbore, izvršavali su 28 funkcija u 28 nadzornih odbora. Jel' to dobro? U jednom trenutku, ne kažem da je cijelo vrijeme. Nadalje, dobro znamo i za situacije i afere u to vrijeme i u INA-i i u Brodogradilištu i tko je sankcioniran iz tih nadzornih odbora? Pa danas su neki i ministri u Vladi ovoj. A bili su članovi nadzornih odbora, a sad govorimo o onim aferama o prodaji INA-e i svemu ostalome. Ne može se na taj način raspravljati, svi su jedni loši, a svi su drugi dobri. Sam sustav upravljanja uprava i nadzornih odbora još uvijek nismo došli do onog pravog rješenja. Jer klijentalizam i nepotizam koji ti isti nadzorni odbori provode jednako će se provoditi i provodili su se za vrijeme ovih kokom da ili kukuriku. To je tako jasno i evidentno. Hvala lijepo. Pretpostavljam poštovani zastupniče da ste mislili o skupštinama trgovačkih društava, a ne o skupštinama i predstavničkim tijelima lokalnih jedinica? Rekli ste, odnosno u ovom zakonskom prijedlogu piše da članovi nadzornih odbora u trgovačkim društvima u vlasništvu gradova ili županija imenuje Županijska skupština ili Gradsko vijeće. Dakle, ako je loš čovjek izabran za predsjednika nadzornog odbora hoćemo li smijeniti Županijsku skupštinu ili Gradsko vijeće zbog toga? To sam govorio o toj situaciji. A na državnom nivou, dakle hoćemo li smijeniti Vladu RH? Hoće li ponuditi ostavku za lošeg člana nadzornog odbora ili predsjednika recimo

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle, treba sasvim jasno znati i za javna poduzeća, dakle poduzeća u državnom vlasništvu i privatnom vlasništvu vlada ili vrijedi jednako trgovačko pravo. I potpuno je isto i uloga nadzornih odbora i uloga uprava jednaka je i u poduzećima u privatnom vlasništvu i u poduzećima u državnom vlasništvu. Stoga naravno reći da je posljedica djelovanja ljudi koji su izabrani na javnim natječajima u nadzornim odborima Hrvatska u crno ili kako ste već rekli gruba zaista povreda profesionalnog digniteta tih ljudi. Reći ću vam samo nekoliko brojki jer vjerojatno niste upoznati sa time. Trgovačko društvo d.d. JANAF ovog momenta ostavlja budućim očigledno nadzornicima i upravi 630 milijuna kuna keša na računu i 2 milijarde investicija u toku uz 0 kuna dugovanja prema dobavljačima. INA, sad nećemo govoriti gdje je u većinskom vlasništvu Hrvatska, ali isto tri člana je odabrala hrvatska Vlada nadzornog odbora eminentni hrvatski naftni stručnjaci. Petrokemija 140 milijuna kuna dobiti u prošloj godini. Hrvatska elektroprivreda 400 milijuna kuna 2011. dobiti uz 0 kuna dugovanja prema dobavljačima vjerojatno prvi i posljednji puta u povijesti. to su uprave i to su nadzorni odbori koji su zavili Hrvatsku u crno. I zapamtite ove brojke jer ćemo vas pitati nakon vas što ćete i kakve brojke u tim poduzećima ostaviti. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. tvrtki, kada ste povukli paralelu s time se slažemo, a i tamo se biraju ljudi bez natječaja. U upravljačke strukture. A ovo što ste sada naveli, tvrtke koje su dobro poslovale, pa to se pretpostavlja. A što je sa ovim ostalima. Kažete da su ove ostavljale u proračunu, odnosno u samim tvrtkama dobit, nećemo se vraćati u daleku prošlost koji je bumbar svim onim tvrtkama koje su ostavljale sebi upravo kako bi se razvijale i modernizirale prelilo u državni proračun i netragom nestala ali je ovaj moj odgovor ovdje kada već tako zahtijevate takav odgovor, nisam mislila o tome govoriti i o onome i o onim postupanjima gdje novac nije tamo završio nego je završio u vreći i tko zna još gdje. Hvala lijepa. Iscrpili smo replike i ispravke netočnih navoda i odgovora na repliku. Idemo sada na izvornu izvornu raspravu poštovane zastupnice Dragice Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, ministre i zamjeniče, kolegice i kolege. Dakle, ovim Prijedlogom zakona imamo dvije izmjene, prva se odnosi na odnosi na novi popis državnih dužnosnika, a druga se odnosi na način biranja nadzornih odbora u poduzećima u kojima država ima ulog, odnosno dionice ili udjele. Kroz ovu raspravu mogli smo čuti da će to biti ovakve izmjene problem zbog pregovora, usaglašavanja domaćeg zakonodavstva s Europskim zakonodavstvom pa čak tako daleko da će Europska komisija reagirati, međutim, željela bih ovako reći. Moje razmišljanje je da svaka Vlada koja je dobila izbore na svom programu ima se pravo organizirati tako da taj program provede. Ako je ova Vlada odlučila da će se organizirati tako da nema državnih tajnika nego pomoćnike to je njezino pravo. kao što sam kada je bivša Vlada uvodila funkcija državnih tajnika ukidajući pomoćnike također mislila da je to njezino pravo da organizira svoj posao i rad i ustroj tako kako će najbolje provesti program na kojima je dobila izbore. Prema tome, mislim da ovo uopće ne bi trebalo biti upitno i da to nema nikakve veze sa našim članstvom u Europskoj uniji jer imamo različite sustave u zemljama Europske unije. Od predsjedničkog sustava, parlamentarnog sustava, polupredsjedničkog, kancelarskog itd. Prema tome, ovo ne bi trebalo izazvati dvojbu. A što se tiče načina imenovanja nadzornih odbora u državnim tvrtkama, većinskim, 100% ili tamo gdje država ima udjele, mislim da se treba direktno primijeniti zakon o trgovačkim društvima koji je usklađen sa Europskim zakonodavstvom. Što se tamo kaže, vlasnici, dioničari su članovi skupštine dioničkog društva. Oni imaju pravo i oni biraju nadzorni odbor koji vrši nadzor nad poslovanjem i imenuje upravu višečlanu ili jednočlanu trgovačkog društva. U čemu bi bio problem da to isto tako ne radi se u državnim poduzećima, dapače tamo se primjenjuje Zakon o trgovačkim društvima. Čak ni upravu ne morate birati na natječaju. Različito su te odredbe u statutima trgovačkih društava kako se bira uprava. negdje se bira natječajem, negdje se bira bez natječaja to je pravo vlasnika da odluči jer skupštine dioničara donose statute i pravo je vlasnika da odluče kako će se birati uprava. Zakonu o trgovačkim društvima propisane su odgovornosti uprave i nadzornih odbora za poslovanje. Zato i svake godine skupština dioničara daje razrješnicu skupštini ako je zadovoljna kakvo je kakvo je u jednoj godini bilo poslovanje. Dakle, nakon jedne godine može se ako ne dobije razrješnicu nadzorni odbor odnosno uprava oni se mijenjaju. Zašto to tako ne bi bilo u državnim poduzećima. U Hrvatskoj u državnom vlasništvu su mnogi monopoli. Ti monopoli samo po tome što su monopoli bi trebali imati visoki udjel u poslovanju dakle, biti vrlo profitabilni jer nema nikakvog razloga da na primjer elektroprivreda, Hrvatske željeznice koje čak dobivaju subvencije iz proračuna i ostvaruju gubitke to rade. One bi morale biti u dobroj mjeri nositelji investicija a ne državni proračun. Od infrastrukture, energetike itd. Pa onda ovakvi iznosi dobiti na kraju godine HEP-a ili neke druge tvrtke može se diskutirati je li to nije realno, je li to nije prenisko. Samim time što evo sada pred pravosudnim organima upravo iz tih tvrtki odgovorni ljudi u jednom razdoblju odgovaraju kakvo je bilo poslovanje u tim tvrtkama. Dakle, hoću reći da poduzeća u državnom vlasništvu nisu vlasništvo Vlade niti Sabora, to je vlasništvo građana Republike Hrvatske i samo zbog toga je povećana odgovornost kako se upravlja tim poduzećima. Jer ako posluju s gubicima građani moraju nadoknaditi te gubitke kroz porezne prihode odnosno kroz državni proračun. I zato je ovo osjetljivo pitanje. A na način kako se imenuje nadzorni odbor ili uprava, je li to na politički način ako nema natječaja ili nije politizacija odnosno upletena politika to nema nikakve veze. Ako ćemo ići u krajnosti na takav način razgovarati onda sva imenovanja koja imenuje Sabor su politička i sva imenovanja koja imenuje Vlada su politička. Bila na natječaju ili ne bila na natječaju. Zakon o trgovačkim društvima nije rekao kakvo obrazovanje mora imati član nadzornog odbora, a ovo se pogoduje određenim institucijama koja su organizirala seminare nekakva dopunska obrazovanja, dali nekakve certifikate ili diplome određenom broju ljudi koji bi trebali imati monopol da budu u nadzornim odborima trgovačkih društava. Zakon o trgovačkim društvima propisuje i ukoliko trgovačkih društava, odnosno u koliko nadzornih odbora može biti jedna osoba. I ne može se desiti da netko bude u 28 ili 28 ili koliko je ovdje bilo riječi nadzornih odbora, a također statuti trgovačkih društava propisuje tko ne može biti član nadzornog odbora jer se na takav način bore protiv nelojalne konkurencije. birali se članovi nadzornih odbora u državnim poduzećima natječajem ili bez natječaja odgovornosti će biti onoliko koliko su odgovorni ljudi koji zapravo takve članove predlažu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Poštovana zastupnice na vaše izlaganje imamo zahtjev za jednim ispravkom netočnog navoda. Poštovana zastupnica Ana Lovrin će izreći taj ispravak. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa evo kolegica Zgrebec je govorila o ove dvije izmjene u dva smjera u dva smjera izmjene ovoga zakona pa je rekla da je različito određenje i usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave odnosno brojem dužnosnika da to nema nikakve veze o pristupanje Hrvatske EU. Međutim, to nije točno. Ja se slažem s kolegicom da svaka politička opcija ima pravo ustrojiti izvršnu vlast u onom dijelu kako misli da će najbolje provesti svoj program. Dakle, o Zakonu o Vladi ne bih ništa, to nema veza. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela također, međutim Zakonu o sustavu državne uprave i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima direktno se krše i odredbe pregovaračkih poglavlja, a jednako tako i pregovaračka stajališta u kojem se Hrvatska u dijelu javne uprave obvezala na depolitizaciju, a ovim zakonom se snižuje rang državnih službenika koji su politički promjenljivi sa svakom smjenom vlasti. Prema tome u tom smislu ima itekako veze. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Imamo jednu repliku. Za repliku se javio poštovani zastupnik Šima Đurđević. (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa namjerno sam koristio institut replike da kolegica može odgovoriti ako želi. Vi ste izrekli u svojoj raspravi tezu svakako vi u Kukuriku koaliciji dobili ste većinu, imate pravo jel imate većinu donijeti, promijeniti, dopuniti zakon, ali mene čudi način na koji se to redi i kolegice koje brane taj zakon. Evo npr. Svi smo se zalagali da neposredni izbor načelnika, gradonačelnika, župana, gradonačelnika Grada Zagreba na prvoj sjednici smo dijelove toga zakona promijenili. Jednoglasno smo donijeli Ovršni zakon, stavili smo ga van primjenu van snage. I danas i vi ste se kolegice i kolege zalagali da članove nadzornih odbora biramo natječajem, a sada ti isti ljudi tvrde da taj institut natječaja nije dobara. Mislim da to nije korektno. Hvala lijepa. Imamo odgovor na repliku poštovana zastupnica Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ja nisam govorila ni o službenicima ni namještenicima, niti o Zakonu o lokalnoj samoupravi, neposrednom izboru gradonačelnika, govorila sam o konkretnim izmjenama u ovom zakonu. I rekla sam da nikada nisam imala ništa protiv, da svaka vlada uređuje način kako će raditi onako kako to misli da je najbolje. HDZ-ova vlada je mislila da je najbolje da se članovi nadzornog odbora biraju natječajem. Vlada koja je danas aktualna kaže da to nije potrebno. Time ne kršimo Zakon o trgovačkim društvima, niti smo ga kršili onda kada smo rekli da ćemo to birati natječajem niti sada. Prema tome, ovo je odluka aktualne Vlade i ona na to ima pravo i ako dobije većinu u Parlamentu tako će biti. Kao što je to bilo i prije godinu dana kada je tadašnja hrvatska Vlada predlagala da se članovi nadzornih odbora u državnim poduzećima biraju putem natječaja. To je bilo njezino pravo i dobila je na tome podršku. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Za riječ i za 10 minuta rasprave javila se poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite poštovana zastupnice. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre. Čuli smo u ovoj raspravi od vladajuće većine u Hrvatskom saboru gotovo 20, 30 puta riječ odgovornost. To je strašno važno bilo. Dobro. Evo ja postavljam pitanje, kakva je odgovornost i gdje je odgovornost premijera, gdje je odgovornost ministara u hrvatskoj Vladi koji su prošlog tjedna gotovo svakodnevno pozivali hrvatske građane da izađu na referendum i da glasaju za ulazak u EU? Nije Nije li to licemjerno bilo obzirom da ova Vlada predlaže a ova saborska većina donosi i donijet će sada već treći ili četvrti zakon kojim se direktno krše pregovaračka stajališta. Ako ste zaboraviti, govorit ću samo o ovom segmentu koji spada i Zakon o sprečavanju sukoba interesa, počeli smo sa mjerilima za otvaranje za poglavlja 23. krajem 2007., tada smo u mjerilima dobili obvezu revidiranja Akcijskog plana borbe protiv korupcije dakle revidiranu Strategiju borbe protiv korupcije s Akcijskim planom, potom smo predali pregovaračka stajališta i otvorili pregovore u 2009. godini i potom smo 2010. dobili mjerila i privremeno zatvaranje. U tim mjerilima je taksativno nabrojeno što će RH napraviti i što treba napraviti i što treba napraviti da bi to poglavlje bilo privremeno zatvoreno. I temeljem toga je potpisan pristupni ugovor. Sada kada smo potpisali temeljem toga svega pristupni ugovor, kada su hrvatski građani pozivan od aktualnog premijera i od aktualne hrvatske Vlade rekli da EU, sada mi sustavno donosimo zakone kojima mijenjamo ono što piše u pregovaračkim stajalištima. Ponovit ću, u mjerilima za otvaranje piše doslovce pod mjerilom broj 6 "RH treba ojačati mjere prevencije u borbi protiv korupcije, a posebno povećati transparentnost i integritet javne uprave i trgovačkih društava u vlasništvu države". Akcijski plan borbe protiv korupcije iz 2010. koji smo također pokazali Europskoj komisiji temeljem kojeg su pregovori zaključeni pod mjerom broj 6 u poglavlju sprečavanja sukoba interesa piše "Donijeti izmjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti i Zakona o obveznim pravima hrvatskih dužnosnika kojima bi se propisalo da se članovi nadzornih odbora trgovačkih društava biraju putem javnih javnih natječaja". Ovo je akcijski plan, temeljem toga akcijskog plana zakon je izmijenjen i podastrijeto je prije zatvaranja poglavlja Europskoj komisiji da smo sve učinili, da smo to proveli i imenovali članove nadzornih odbora temeljem javnog natječaja i sada to mijenjamo. Dakle, ja mislim da samo ne znam tko može tvrditi da je političko imenovanje bez ikakve objave bez ikakvog znanja od bilo koga da je transparentnije nego je to imenovanje na temelju javnog natječaja kada se općoj hrvatskoj javnosti oglasilo da se za upravljanje trgovačkim društvima u u vlasništvu države, dakle u javnom vlasništvu, da se pozivaju ljudi koji smatraju da imaju znanja, vještine, sposobnosti i volje da obnašaju tu dužnost da se prijave. A naravno tada će Vlada od tih ljudi koji imaju svoje CV, CV, koji će predočiti što znaju i kako su obrazovani tada će Vlada donijeti odluku o tome koga smatra da je najbolji za taj posao posao i irelevantno je koje je on političke opcije, pa iako je onda političke opcija koja je bliska Vladi to ne smeta ako pokaže da on ima kvalifikacije, znanja i sposobnosti za obnašanje toga posla. Argument koji smo čuli od zastupnika HNS-a u ime kluba kada je govorio, da je jedan od argumenata za donošenje ovog zakona taj što se na lokalnoj razini i tako taj zakon nije provodio. Ma nemoj, prvi put čujem da je razlog za ukidanje zakona zato što ga netko nije provodio. što HNS i SDP primjerice u Zagrebu i Holdingu nisu proveli zakon koji su trebali provesti to ne može biti razlog za ukidanje zakona. Ne može biti dobar argument. A nisu ga ukinuli upravo zato jer je kolega Beus rekao da na lokalnoj razini ta mjesta služe za političke sinekure. Pa budući da nisu imali snage, nisu imali snage, hrabrosti, što god, ukinuti političku sinekuru i objavit javni natječaj eto sada idemo promijenit taj zakon pa da te sinekure budu sukladne zakonu. Također je netko u ime SDP-a čini mi se govorio da po ZTD-u vlasnik bira nadzorni odbor. Točno, bira ga vlasnik. Vlasnik jest država. U ovom zakonu, a i u prijedlogu izmjena imamo kao što je kolega Vinković rekao, dvostruki način toga izbora, dakle na razini države će sada imenovati po ovom prijedlogu to izvršna vlast odnosno Vlada, a na lokalnoj razini će će to činiti predstavničko tijelo. Ako ćemo ići logikom da vlasnik imenuje članove nadzornog odbora, što je točno, a da je vlasnik država odnosno jedinica lokalne ili područne samouprave, a da ex lege imovinom upravlja izvršna vlast odnosno gradonačelnik, župan, načelnik i Vlada onda bi tu razinu trebalo zadržati do lokalne razine ili možda razmisliti da bude to transparentno pa da i na nacionalnoj razini te osobe potvrđuje Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo, da bude pandan predstavničkom tijelu na lokalnoj razini. I naravno argument da vlasnik postavlja odnosno imenuje članove nadzornog odbora ne govori u prilog ovome zakonu. Vlasnik po Zakonu o trgovačkim društvima zaista imenuje članove nadzornog odbora. Kako će to vlasnik učinit to je stvar njegova. U slučaju privatnom, privatnog vlasništva, stvar je vlasnika hoće li raspisivat natječaj ili ne. U slučaju državnoga vlasništva stvar je zakonodavca da propiše hoće li to imenovat Vlada, hoće li to imenovat Sabor, hoće li imenovat na temelju javnog natječaja ili ne. Dakle, samo po sebi ne bi bilo nezakonito da se imenuje bez javnog natječaja, ali svakako i nedvojbeno je manje transparentno, a prije svega je protivno utvrđenim pregovaračkim stajalištima i protivno onome što smo prezentirali Europskoj uniji u Akcijskom programu borbe protiv korupcije da će biti učinjeno i temeljem čega je zatvoreno pregovaračko poglavlje 23. I na kraju bilo bi dobro zapravo jasno reći da ovaj zakon treba Vladi da bi mogla i dalje politizirati kao što je već u izmijenjenim zakonima dalje politizirala državnu javnu upravu, da treba dalje politizirati i javna poduzeća i da im treba neki instrument ili neki način da smjene sve one koji su pred godinu dana imenovani temeljem javnog natječaja od strane prethodne Vlade. Ali ja bih rekla da zbog toga nisu trebali posezat za izmjenama ovog zakona. Sukladno ZTD-u to su mogli učiniti bez izmjene ovog zakona ako su željeli. Hvala. Hvala lijepa. Poštovana zastupnice, na vaše izlaganje imamo dvije replike vaših kolega. Prva je poštovana zastupnica Sumrak Đurđica. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolegice Lovrin evo slušam vas i gledajte, ono što ste vi u stvarnosti govorili je činjenica da se hranidbeni lanac nakon izbora ušesterostručio, apetiti su porasli i trebaju se ljudi zbrinuti. I zbog toga je ono što i nije gospodin Milanović, neću ga nazvati šerif, najavljivao u svom planu, političke čistke su krenule i to na jedan ovako čudnovat način, imenuje se u nadzorne odbore ljude koji ne smiju imati vlastito mišljenje po gospodinu Liniću nego će provodit isključivo ono pitanje što će se desiti ako donese krivu odluku, da li će gospodin Bauk ići u zatvor zbog toga ili će dati svu svoju imovinu zbog toga što je netko morao provoditi politiku van svog mišljenja. Ili npr. da li će se puno brže rješavati neki krediti za …/Ne razumije se./… kod gospodina Čačića, u Croatia osiguranju. Neće tu biti neke puno rasprave jer će se odozgora reći molim vas to riješite i to će se riješit. Mislim da narod zna i sad vidi što je u stvarnosti dobio. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na vašu repliku, poštovana zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepa. Gospođo zastupnice, ja svakako mislim da samo ona politička opcija koja želi potpuno zamračeno imenovat članove Nadzornog odbora u javnim poduzećima može posegnut za mjerom izmjene Zakona koji je do sada propisivao i izmijenjen je upravo zato što se utvrdilo da nije bilo dobro upravljanje u javnim poduzećima. Donijeta je ova izmjena zakona da može ukinuti zakon kojim se bira temeljem javnog natječaja osobe iz razloga što je onda to veći izbor ljudi koji su sposobni, kvalificirani imaju sve poželjne kvalitete za obnašanje toga posla. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Na vaše izlaganje ima repliku i poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite, poštovani zastupniče. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo ja bih samo htio reći i ponoviti da dosadašnja zakonska rješenja o sukobu i sprječavanju sukoba interesa su bila sasvim nomotehnički ali i standardima kojima su rješavala i približavala u potpunosti kriterije i mjerila država članica da su dosadašnja rješenja bila ta koja su zatvarala poglavlje 23. To su zaboravila gospoda kada su išla u izmjenu i dopunu ovoga Zakona, da su u svim segmentima udovoljavala onomu što većina europskih zemalja koristi i kako radi na svom političkom planu. Ovo danas možemo samo nazvati političkim panfletom koji je još jedno od zamagljivanja očiju hrvatskih građana. Nema ovdje ničega što bi bilo korisno i što bi bilo jezgrovito i cjelovito pogotovo u zaštiti javnih dobara Republike Hrvatske. Od 2003. godine do danas nekoliko puta se zakon mijenjao kako bi se iznašla najbolja, najkvalitetnija, najefikasnija rješenja usklađivajući ih sa europskim standardima i normama i tako je donesen i ovaj Zakon koji danas mijenjate. Model institucionalnog rješavanja i sprječavanja sukoba interesa je bio najvjerodostojniji najvjerodostojniji ovakvim javnim natječajima biranja kompetentnih, stručnih i kvalitetnih ljudi dokazanih u privredi i koji su svojim radom omogućili kao što ste čuli danas da ova javna poduzeća u Republici Hrvatskoj posluju sa dobitkom i da ostvare korist u državni proračun. Stoga danas mogu reći kad su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti sa javnim interesima onda danas pokazujete najbolje kako ćete koristiti javne ovlasti u imenovanju onih koji neće imati ni kompetencije ni bilo čega, nego će biti samo politički podobni. U konačnici možemo zaključiti i sljedeće, da je bara mala, a krokodila jest previše. Hvala lijepa. Za deset minuta o ovoj temi poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite poštovani zastupniče.

Zakon o sprječavanju sukoba interesa premda jest kratak i svega ima 5 članaka sve nedovoljan da bi zorno pokazao opredjeljenje Vlade da se kriteriji unutar državne uprave sa stručnosti, sa znanja prebace na političku podobnost odnosno da se na mjesta koja su do sada bila određena prema kriterijima natječaja, prema kriterijima uspješnosti, vrsnosti u državnoj upravi zamijene sa kriterijem političke pripadnosti. Ono što držim da ćemo se svi mi ovdje složiti to je činjenica da da je svima nama, da su nam puna usta potrebe za daljnjom profesionalizacijom uprave, za daljnjom depolitizacijom i da na tom tragu smo prošla Vlada u pregovorima sa Europskom unijom nastojali napraviti zakone koji uređuju sustav državne uprave upravo na tragu te daljnje profesionalizacije i depolitizacije državne uprave. Kroz prijedlog ovog zakona koji samo se usklađuje sa Zakonom o sustavu državne uprave, Zakonom o državnim službenicima, Zakonom o državnim dužnosnicima. Ali svejedno on kao što sam rekao jasno ukazuje da smo se opredijelili za jedan drugi kriterij koji po meni nije dobar i neće doprinijeti onome što ova Vlada namjerava napraviti u dijelu koji se odnosi na državnu upravu. ću elaborirati kroz dva primjera. Prvi primjer dakle jest uvođenje ponovno dužnosti pomoćnika ministra čime praktično, a o tome je već bilo ovdje govora ovih dana i na aktualnom prijepodnevu, a i danas u toku rasprave da smo dužnost pomoćnika ministra praktično tom dužnošću zamijenili smo mjesto ravnatelja uprave ili tajnika ministarstva praktički dajući mu sve one poslove koje je do tada imao ravnatelj uprave. Ravnatelj uprave u sustavu državne uprave treba biti osoba koja je doista prošla put u državnoj upravi koja je stekla odgovarajuća znanja, koja se dodatno usavršavala, osoba koja je prošla određeni rekao određeno radno iskustvo u sustavu državne uprave i praktički predstavljala izazov svakom državnom službeniku da bi postao, da na čelo tog tijela koje praktično provodi najkompleksnije poslove u čitavom sustavu državne uprave. Mi smo na ovaj način ukidanjem pozicije dužnosti ravnatelja uprave smanjili, snizili rekao bih razinu napredovanja u državnoj upravi za jednu razinu tako da praktično najveću poziciju koju određeni državni službenik može dostignuti u državnoj upravi sveli smo na rang načelnika odjela ili eventualno na rang načelnika sektora, odnosno načelnika službe. Mislim da je to demotivirajuće za cjelokupni sustav državne uprave i da se i da se to nije trebalo napraviti, pa jasno i u tom kontekstu onda jasno pozicija ministra, pomoćnika ministra ne bi niti bila u ovome zakonu i zbog toga se na to nadovezujem. Ako je kriterij koji je u početku kada je Vlada predstavljala svoj program navela, bio motiv da se smanji broj državnih dužnosnika onda se to na kraju evo svega mjesec dana nakon što je Vlada imenovana nije dogodilo. Jer ako je, a činjenica je da je u prošloj Vladi bilo 67 državnih tajnika i ako tome pridodamo 19 članova Vlade što uključuje predsjednika Vlade i 2 potpredsjednika koji nisu imali portfelj to je još uvijek tek 86 državnih dužnosnika koje možemo smatrati timom državnih dužnosnika u užem smislu Vlade. Na ovaj način mi ćemo a prema riječima predsjednika Vlade u svakom ministarstvu imati 3, 5 do 7 pomoćnika ministara, pa uzmimo jedan prosječni broj od 4 od 4 pomoćnika ministra. To je još uvijek 80 pomoćnika ministra. Ako tome još dodamo 20 zamjenika ministara to je 100. I još 22 člana Vlade. To je 122 člana Vlade što je negdje gotovo 50% više državnih dužnosnika u tom užem sastavu Vlade u odnosu na prijašnju Vladu. Prema tome, doista ne vidim, ne vidim koji bi bio razlog i koji je razlog naveo Vladu da ukida mjesta ravnatelja uprava ili tajnika ministarstava, osoba koji su bili državni službenici, koji su zahvaljujući svom radu, znanju, vrsnosti imenovani temeljem natječaja na tu funkciju i njih praktično podredili imenovanjima pomoćnika ministara koji a priori ne želim reći da neće biti dobri. Ne moraju biti dobri, ali dio njih praktično postaje pomoćnikom ministra da prvi puta uopće dolazi u to ministarstvo, rukovodi, upravlja s najkompleksnijim poslovima u ministarstvu a da praktično ne mora imati niti dana rada u tom sustavu državne uprave. Dakle to je s jedne strane demotivirajuće, nije dobro. I ja mislim da to nije bio dobro odmjeren potez Vlade kada je krenula u taj dio. Drugi dio zbog čega se također ne slažem s ovim prijedlogom zakona to je odustajanje od principa izbora članova nadzornih odbora u trgovačkim društvima koji su u većinskom vlasništvu države ili u javnim poduzećima. Naime, ja sam to maloprije u ispravku netočnog navoda gospodinu potpredsjedniku rekao, da i prema jednom i prema drugom modelu odgovornost Vlade, odgovornost ministra i dalje je neupitna za stanje u tom resoru, za stanje u tom javnom poduzeću onoliko koliko Vlada ima svoju odgovornost za stanje u pojedinom javnom poduzeću ili u pojedinom sektoru. Prema tome, nije upitno da i na ovaj način izborom članova nadzornih odbora putem javnog natječaja i putem imenovanja nije sporno da je i dalje ministar i Vlada da su odgovorni za stanje u tom javnom poduzeću, odnosno u tvrtci koja je u većinskom vlasništvu. kriterij i model da do članova nadzornog odbora dolazimo putem javnog natječaja u kojima se uspostavlja jasni kriterij tko može biti primjerice član nadzornog odbora Croatia osiguranja ili nekog drugog javnog poduzeća donosi do toga da na tu poziciju mogu doći doista osobe koje svojim životnim putem, svojim znanjem zadovoljavaju propisane kriterije. Prema tome između onih osoba koje te kriterije ispunjavaju lakše je, jednostavnije je, ispravnije je odrediti osobu koja može taj posao obavljati jer svi oni koji su te kriterije ispunili praktično jesu podobni da bi taj posao stručno mogli obavljati. Prema tome, Vlada ima legitimno pravo predložiti Saboru da se imenuju članovi nadzornih odbora na drugi način kao što je to sada napravljeno i kao što je to bio slučaj posljednjih 15 godina, ali smo u tom periodu utvrdili da to nije bio dobar put i stoga jesmo predložili model prema kojemu prema kojemu se članovi nadzornog odbora biraju temeljem javnog natječaja. Dakle, i iz jednog primjera koji sam dao i iz drugog primjera potpuno je jasno da odustajemo od principa javnog natječaja kojim kojim praktično biramo osobe prvenstveno po stručnosti koji ispunjavaju kriterije da tu dužnost mogu obnašati, a ne propuštajući osobe koje ne moraju, ali se u pravilu biraju na ta mjesta po svojoj političkoj pripadnosti, odnosno političkoj podobnosti. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje imamo 2 replike. Prvi za repliku javio se poštovani zastupnik Grbin Peđa. Izvolite zastupniče. Zahvaljujem. Prije svega upozorio bih da se poštovani kolega zastupnik u svojem izlaganju nije baš držao Poslovnika i to konkretno članka 210. tog Poslovnika kada se govori o tome što cijenjeni zastupnik smije govoriti. meni je jako žao što vi niste bili u ovoj sabornici i niste raspravljali kada smo govorili o Zakonu u sustavu državne uprave. Ovaj zakon u svojem prvom dijelu se s time usklađuje. Ovaj Dom je usvojio zakon, ovaj Dom je definirao tko su državni dužnosnici i u skladu s time naša je obveza proširiti primjenu Zakona o sprečavanju sukoba interesa na osobe koje smo državnim dužnosnicima imenovali. Stoga ne vidim ništa sporno u tome da ovo sada donosimo. A žao mi je, jako mi je žao što svoje opservacije o tome da li je potrebno širiti krug niste iznijeli kada je bila ta rasprava na dnevnom redu. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Za odgovor na repliku poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ja bih uvaženom kolegi Grbinu odgovorio da je moja rasprava bila apsolutno u u okviru onoga što ovaj zakon uređuje. Naime, danas prijedlogom Vlade mi prvi puta u Zakon o sprečavanju sukoba interesa uvrštavamo i dužnosnika pomoćnika ministra. Prema tome ja sam kroz svoju raspravu jasno rekao zbog čega se protiv da pomoćnik ministra uopće bude dužnosnik. Prema tome s obzirom da se protivim da on uopće bude dužnosnik jer da to treba biti i dalje ravnatelj uprave ili tajnik u ministarstvu jasno samim time da se onda imam pravo i dakako protiviti i da on u ovom smislu bude dužnosnik koji ulazi među one dužnosnike na koje bi se mogao potencijalno odnositi ovaj Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo još jednu repliku. Poštovana zastupnica Gordana Sobol. Izvolite poštovana zastupnice. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bačić, dakle i vi danas i niz vaših kolega cijeli dan ponovno pokušavate uvjeriti hrvatsku javnost kako mi eto sada dodatno politiziramo ponovno državnu upravu jer smo mi ravnatelje uprava ukidamo i umjesto njih, dakle državnih službenika, stavljamo pomoćnike ministara. Kolega Bačić, pa nije baš pamćenje nama tako kratko. Ni nama koji smo ovdje duže, a niti našim građanima. Pa podsjetimo građane što se desilo. Vaša Vlada je imenovala pomoćnike ministara uredno po političkoj liniji. Na to po prošlom zakonu je to moglo biti tako. Onda ste vi mijenjali taj zakon pa ste lijepo pomoćnike ministara pod krinkom javnog natječaja imenovali opet kao Vlada za ravnatelje uprava. Ljude koje ste stavili na mjesta pomoćnika ministara preveli ste javnim natječajem u ravnatelje uprava. O čemu se tu ustvari radi? I onda kažete da ste time pridonijeli depolitizaciji državne službe. Pa podsjećam vas da vam je i pučki pravobranitelj u nekoliko izvješća za redom upravo istu tu stvar rekao i upozoravao što se desilo. I o čemu se, pa ovo je ako hoćete ovo danas je i ono što smo donijeli u prošlom zakonu barem pošteno pa se zna da su imenovani kao politički i kad ako Vlada kad ode onda ti politički idu sa te Vlade i daju ostavke. Zar nije to poštenije nego ono što ste vi napravili? Vi ste svoje političke postavljene pomoćnike preimenovali u ravnatelje uprave, a sad nas optužujete da vršimo politizaciju. Dajte kolega. I pamćenje i znanje je krhko, a odgovor na repliku ima poštovani zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Naime, kolegice Sobol niste u pravu. A nije teško napraviti analizu koliko je bivših pomoćnika ministara kasnije kroz sustav javnog natječaja imenovano, izabrano izabrano na mjesto ravnatelja uprava i tajnika u ministarstvu. To je, i mene bi također ta analiza interesirala i možemo je napraviti da vidimo da li ste ili niste u pravu. Dakle, međutim, to što je prijašnja Vlada i prijašnje vlade su imenovale pomoćnike ministara ne znači da je to bio dobar sustav i da bi mi njega danas branili. I ja držim, i to sam danas rekao i stalno ponavljam da je sustav u kojemu ravnatelj uprave kao državni službenik obavlja najkompleksnije poslove u državnoj upravi treba biti osoba koja iz tog sustava dolazi i to mu se upravo kroz sustav javnog natječaja omogućuje a ne da na tu poziciju i taj posao koji je identičan poslu ravnatelja uprave, a to je pomoćnik ministra može doći osoba koja ni dana nije provela u tom sustavu državne uprave gdje su doista potrebna specifična znanja. Prema tome, da bi on postao da bi on postao ravnatelj uprave on mora ispunjavati sve one uvjete koji su propisani, a taj posao smo obavljali s jedne strane Europskom komisijom, u procesu usklađivanja našeg zakonodavstva jer smo htjeli deprofesionalizirati i depolitizirati depolitizirati državnu upravu s jedne strane, a s druge strane i zajedno sa Svjetskom bankom upravo radili na tom procesu kako bi osnažili i ojačali cjelokupni sustav državne uprave. Hvala lijepa. Za riječ o ovoj raspravi javio se poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske što su ona, ona su javna imovina, imovina Republike Hrvatske, tko za nju odgovara? Odgovara onaj tko s njom upravlja. Je li SDP upravljao tim trgovačkim društvima u zadnjih 8 godina? Nije. Zašto nije? Nije zato što nije imao vlast, bio je oporba. Tko je upravljao? HDZ, vlast HDZ-a i znamo kako je upravljala. Putem članova upravnih vijeća i nadzornih odbora. Tko je odgovarao za to kako se upravljalo? Nitko. Da li će netko kazneno odgovarati to ne znamo ali to nije naša stvar. DA li je međutim, netko politički odgovarao zato što se u tim trgovačkim društvima događalo isto tako nitko. Članovi nadzornih odbora imenovani su bili voljom Vlade. I tek prije godinu dana je primijenjeno zašto? Ustanovilo se da je lopovluka, da je kriminala, da je nepravilnosti u tim trgovačkim društvima toliko da je bivša Vlada od toga htjela pobjeći. Pa ajmo to na brzinu depolitizirati da ne budemo politički odgovorni. Pa nećemo onda biti politički odgovorni ni za ono što se do sada događalo. To je bio modus operanti i tako politički nije bio odgovoran nitko. Što bi sada trebala ova Vlada? Što vi predlažete? Da ostavi one ljude koje ste vi postavili u ta javna poduzeća u kojima se 8 godina kralo? Koji je vaš prijedlog? Ova vlada bi bila luda kada bi na tako nešto pristala. Pa da onda ona odgovara zato što će raditi oni ljudi u tim trgovačkim društvima koje ste vi postavili. Što radi ova Vlada? Preuzima odgovornost i kaže jasno kaže, mi ćemo te ljude postaviti, mi odgovaramo za njihov rad i mi odgovaramo politički i imate pravo kao opozicija, pratiti rad tih trgovačkih društava i propitivati Vladu zašto ste imenovali takve nadzorne odbore i takva upravna vijeća. Ako se u njima nastavi događati ono što se događalo 8 godina, imate pravo. Kao što smo i mi imali pravo 8 godina vas pitati zašto nema političke odgovornosti, doduše pitali smo vas uzalud, ne baš posve uzalud. Jer su odgovor dali građani na izborima, pa što građani na izborima hoće, što su pokazali da hoće? Hoće odgovornu vlast, hoće odgovornu Vladu koja odgovara za svoje postupke, hoće Vladu koja odgovara za imovinu koja je javna, koja je državna, takvu Vladu hoće. I što ovaj zakon predlaže? Predlaže takvu odgovornost vlade i vi se sada protiv toga bunite, to je meni posve nejasno. Ovoj Vladi bi bilo jednostavnije odmaknuti odgovornost od sebe i reći pa što nas briga oni su i tako izabrani na javnom natječaju, čak ih ni mi nismo izabrali, izabrao ih je HDZ i što sada može novi ministar poljoprivrede. poljoprivrede. Što on sada može što se sada u Hrvatskim šumama ili vodama, pa veli pa to je Čobanković izabrao njih, što ja imam za to odgovarati. Ali novi ministar se neće i nova Vlada se tako ne ponaša nego kažu gledajte mi ćemo imenovati te ljude i mi ćemo odgovarati za njihov rad. Ima li što logičnije od toga? Ja ne znam što bi bilo logičnije od toga. I zašto se sada skrivati iza toga javnog natječaja, kada se zna tko odgovara mi smo tražili političku odgovornost, za mnoge ministre, neću ih imenovati, sada smo kolege ovdje u Saboru. Tražili smo ovdje njihove smjene kao ministara. Zašto? Jer im se u njihovim resorima dogodio evidentni lopovluk u trgovačkim društvima, znate i sami kako ste odgovarali kao ministri? Pa šta ja imam s tim ja sam ministar, pa to ima tamo nadzorni odbor, oni trebaju nadzirati a ne ja. A to što ih je ministar tamo imenovao to nikome ništa i to što ih je Vlada tamo imenovala isto tako ništa. Pa ljudi dragi ajmo početi postupati logično. logično. Ovaj Zakon nije povoljan za Vladu jer pretpostavlja veću odgovornost, Vlada predlaže zakon kojim prihvaća odgovornost. Jednako je tako sa pomoćnicima ministara i ravnateljima uprava. Kažete bili su to stručni ljudi, pa kada su bili tako stručni pa kako su uspjeli ovako upropastiti državu? Pa kako bi ta država izgledala da nisu stručni. Pomoćnik ministra radi po naputku ministra. On provodi politiku Vlade. Provodi politiku Vlade. Vlada odgovara građanima, prvenstveno ovome Saboru, odgovara i parlamentarnoj većini odgovara i vama kao parlamentarnoj manjini, mora vam odgovarati, jer i vi ste izabrani i vas je netko birao. Ali odgovara i građanima. Prema tome, ima pravo mora imati pravo imenovati ljude, suradnike, najbliže suradnika s kojima će provoditi određenu politiku. Koju politiku? Pa onu koja je dobila većinu na izborima, koju građani žele pa koju drugu. Pa inače bi građani izabrali jednu politiku, a ti vaši stručni koji su upropastili bi provodili i opstruirali tu novu politiku. Pa slušajte to bi stvarno bilo preblesavo. preblesavo. Prema tome, uozbiljimo se nemojmo napadati logične prijedloge. Shvatimo da je ovo zakon kojim Vlada preuzima odgovornost, prihvatimo nadzor nad tom Vladom, budimo kritični prema njoj kada treba i ako bude trebalo. Ako se vidi da ta trgovačka društva ne rade dobro to znači da je Vlada imenovala krive ljude, prizivajmo ih zbog toga na to imamo pravo, na to imate pravo kao opozicija, ali nemojte prigovarati Vladi što hoće birati svoje suradnike. Hvala lijepa. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora. Na vaše izlaganje imamo jedan ispravak netočnog navoda i tri replike. Idemo sa ispravkom. Poštovani zastupnik Ivan Šuker ispravak netočnog navoda. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Mislim da je potpredsjednik ovog Doma kolega Stazić izrekao jednu veliku uvredu za državne službenike. Kolega Stazić i vama i vašoj stranci i predsjedniku vaše stranke i predsjedniku države i predsjedniku Sabora ovih dana su bila puna usta o tome kako su završeni pregovori kako je Hrvatska ušla u EU. Ti Ti ravnatelji koji vi tako zdušno pljujete u ovom Saboru su bili nosioci tog procesa. I ti oprostite. Gospodin Stazić je rekao da su ravnatelji upropastili ovu državu. Ja kažem da to nije točno nego da su ti ljudi vrlo uspješno i kvalitetno radili svoj posao. Na kraju krajeva što se tiče Ministarstva financija kolega Linić je dao jasnu izjavu kakvo je stanje našao u Ministarstvu financija i mislim da je to u najvećoj suprotnosti s onim što ste vi rekli. U svakom žitu ima kukolja ali mislim da nije pošteno vrijeđati poštene i vrijedne ljude, a mi se politički možemo prepucavati koliko god hoćemo. Isto tako kao što je političko pravo svake političke stranke da uredi nešto

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre, zamjeniče ministra. Moja replika ide uvaženom potpredsjedniku ovoga Doma i želim kazati da on rekao bih standardno svojim britkim i oštrim rječnikom i jezikom na silu neke stvari progurati. Dragi prijatelji, nažalost to tako više ne ide. Vi morate biti svjesni da ovim zakonom to je suština, okrećete kotač unazad. Ja neću kazati da smo mi bili idealni, ali ono što smo radili je nešto što je išlo i što je težilo boljem i što je išlo unaprijed, a vi sada to želite vratiti. Zašto želite vratiti? Pa to je jasno, vi morate napuniti sinekure, morate svoje ljude zbrinuti i smjestiti. E sada problem nije u onima koji udovoljavaju uvjete problem nije u onima koji mogu proći natječajnu proceduru nego nažalost, kažem vam to otvoreno problem je onima koji ne ispunjavaju uvjete i koji to ne mogu proći. Slična situacija je i sa preimenovanjem ravnatelja u pomoćnike jer ljudi koji su mogli biti izabrani na mjesta ravnatelja isto tako su morali imati od određene stručne spreme, od određenih godina staža i svega ostalog. Imenovanjem za dužnosnika na ta mjesta mogu doći ljudi koji ne moraju imati adekvatnu stručnu spremu. I to je suština i vi želite na taj način zadovoljiti potrebe svojih ljudi i na taj način zadovoljiti njihove interese. A isto tako Vlada je odgovorna i nitko ne želi pobjeći od odgovornosti i kako je izbor članova nadzornih odbora natječaj pa ne znači to da je Vlada sa sebe skinula odgovornost. Dragi prijatelj, njih je Vlada imenovala. Ali imenovala na način da je kroz javnu proceduru pozvala i dobila daleko veću konkurenciju iz koje je izabrala koji mogu taj posao adekvatno obaviti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Za repliku poštovani potpredsjednik Sabora Nenad Stazić odgovor na repliku. Kažete da vraćamo kotač unazad. Kakva je bila situacija? Idealna u trgovačkim društvima u vlasništvu RH. Daleko vlasništvu RH. Daleko od toga, daleko od toga. Tko je odgovarao politički? Nitko. Sada želimo da netko odgovara, a vi to zovete vraćanjem kotača unazad. **Stazić, Nenad (SDP)** Vi to nazivate vraćanjem kotača unazad. Jasnu iskazanu volju da se zna tko odgovara, tko je politički odgovoran za neko imenovanje. Hoće li on njega imenovati na javnom natječaju, hoće li ga imenovati svojom diskrecionom odlukom? Njegova stvar. On kao ministar, kao član Vlade i Vlada u cjelini odgovara za njegov rad, odgovara. I kada se dogodi nešto u resoru ministar leti. Kada se Kada se događalo, znate što mi smo se ovdje dogovarali da nećemo o prošlosti. Rekao sam to tu obrazlažući zašto ne postavljamo pitanja Vladi na aktualnom prijepodnevu. Nećemo o prošlosti, ali u vrijeme Račanove vlade ministrica zdravstva Ana Samljenić Rukavina otišla je zbog toga što je bila greška u njezinom resoru. Nije ona bila ništa odgovorna niti je ona te … filtere proizvodila niti ih je nabavila, ali je bila veza u njezinom resoru. je političku odgovornost. 8 godina mi ovdje nismo vidjeli političku odgovornost. I sada ju želimo, želimo političku odgovornost. A tu našu želju vi zovete vraćanjem kotača unazad. Hvala lijepa. Sljedeću repliku na vaše izlaganje ima poštovana zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo gospodine Staziću tu 10 minuta nudite i nudite svoju odgovornost. Tu odgovornost hrvatska Vlada ima i po Ustavu i po postojećim zakonima i ne treba joj izmjena ovoga zakona da bi bila odgovorna. Ali vi kažete da vama netransparentno i zamuljano imenovanje članova nadzornog odbora treba da biste bili odgovorni. Odgovorni ste vi itekako i bez ovoga zakona. A što nam nudite, nudite nam odgovornost i ja vas sad pitam, ako će ta odgovornost biti kao odgovornost SDP-a i HNS-a u slučaju Zagreba i Zagrebačke skupštine i pitam vas tko je odletio i tko je politički odgovarao i tko je ikako odgovarao za gubitak Zagrebačkog holdinga od 2,5 milijarde koje se zna, a ono što se ne zna to ja ne mogu niti spominjati ali 2,5 milijarde svakako. I pitam vas tko je za to odgovoran i hoćete li po istom tom principu biti odgovorni ovdje na nacionalnoj i državnoj razini jer na toj odgovornosti vam hvala lijepa. A osim toga, tvrdite da vam treba i politizirat najviši rang državnih dužnosnika jer ste vi za njih odgovorni. Već sam rekla, sačuvaj nas Bože takve odgovornosti jer ćete jednog dana reći da ste odgovorni za cijelu državnu upravu pa ćete nam možda doći sa zakonom da svi postavljamo po političkoj liniji, a da se oni ne biraju javnim natječajem. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik potpredsjednik Sabora Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Uvažena kolegice Lovrin, vi meni replicirate, ne mogu se načudit tome da ste tako aktivni, ja sam mislio da ste vi u mirovini, vi ste aktivirali svoju zastupničku mirovinu.

koja je pred ovim Saborom, a osim toga kad čovjek nema argumentum ad rem, a to je argument na ono o čemu se raspravlja onda ide najnižim načinom, a to je argumentum ad hominem, dakle vrijeđa osobno čovjeka. O ovoj temi je mogao razgovarat, bila je točka dnevnog reda jutros, mogao je replicirat, mogao je razgovarat, ja bih mu odgovorila na to. **Leko, Josip (SDP)** Nisam vas prekidao, mislim da penzioner nije uvreda niti je umirovljenik uvreda, to je logično stanje za svakog čovjeka koji radi.

Ja se ispričavam, ali mislim da je kolegica povrijedila članak 209. Poslovnika budući ne može ispravak netočnog navoda, osim u slučaju osnovnog izlaganja, pogotovo ne kada odgovara predsjedavajućem. Hvala lijepa. Kolega niste vidjeli, radilo se o povredi Poslovnika. Poštovani zastupnici, vrlo je važno što govorite da čuju građani ili novinari, prema tome dajte dozvolite da se javite pa ako dobijete riječ govorite, bit ćemo tolerantni jer svatko od vas gradi svoju sliku, bez obzira s koje strane. Hvala lijepa. Idemo na sljedeću repliku. Poštovani zastupnik Branko Bačić ima repliku na temeljno izlaganje potpredsjednika Sabora Nenada Stazića. Izvolite. **Bačić, Branko Pa potpredsjednik Sabora opet je na isti način govorio o tome kako se na ovaj način, ne posebnim odabirom pojedinih članova trgovačkih društva uspostavlja veća odgovornost Vlade. Naime, ja sam to i maloprije rekao, to nije točno jer neovisno o tome na koji način je Vlada pristupila odabiru članova nadzornih odbora trgovačkih društava javnih poduzeća, njena se odgovornost time apsolutno ne povećava niti umanjuje. Prema tome, to nije točno i tu vam repliciram. Druga stvar, rekli ste da bi ova Vlada bila luda kada bi zadržala članove nadzornog odbora koje je naslijedila od bivše Vlade. Ova Vlada te članove temeljem Zakona o trgovačkim društvima može mijenjati kad god želi, kako je zakonom predviđeno. Prema tome, nitko ne traži da vi ne mijenjate zakon kako biste zadržali članove koji su imenovani temeljem natječaja. To Vlada može napraviti preko svojih skupština koji su ministri, promijeniti članove nadzornih odbora i raspisati natječaj za nove članove. To je ono što mi govorimo i što je maloprije gospodin Čobanković rekao, a to je da se se natječajem uspostavlja veći broj ljudi koji ispunjavaju uvjete, često puta to moraju biti kompetentne osobe koje taj posao mogu obavljati i s tog šireg spektra osoba Vlada ima širi izbor i taj je posao dostupan svima, a ne samo onima koji su bliski ili bliži Vladi. I treća stvar što vam želim reći, zapamtio sam ovo što ste večeras ovdje iznijeli, zapamtite i vi. Naime, ovaj sustav je bio i za vrijeme HDZ-ovih vlada, a bio je i za vrijeme Vlade Ivice Račana i uz dužno poštovanje prema gospođi Ani …/Ne razumije se./… Rukavina bilo je još slučajeva u ministarstvima i ministara koji su bili nadležni za javna poduzeća i tvrtke u većinskom vlasništvu države u kojima su se događale nepravilnosti i nezakonitosti pa nisu zbog toga davali ostavke i snosili političke posljedice. Zato vas upozoravam da i večeras ovu vašu raspravu dobro upamtite. Ne daj Bože može se dogodit da će u idućem mandatu biti sličnih slučajeva pa ćemo vidjeti koliko će se takva odgovornost doista i ostvariti kroz rad tih ministara i tih ministarstava. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Uvaženi kolega, kažete da bi se javnim natječajem dobio širi krug ljudi potencijalnih, dovoljno kvalificiranih da budu članovi nadzornih odbora. Možda, ali ključna riječ ovdje je povjerenje, povjerenje koje Vlada mora tim ljudima dati da će oni uistinu nadzirati rad tih uprava i odgovarati. Ako nema u njih povjerenje mogu oni biti stručni ne znam kako, mogu biti stručni a nepošteni, a tko će onda odgovarati? Vlada. Oni nepošteni mogu biti ovako. Naravno, naravno da poštenje sa stručnošću ne mora imati veze, ali ovdje je ključna riječ povjerenje. Onaj tko odgovara ima pravo imenovati onoga za čiji rad odgovara. I ne smije biti mu kriterij nekakav javni natječaj. Zašto, zato što će mu netko drugi reći gledaj, ja imam bolje uvjete od onog kojeg si ti izabrao, a natjecao sam se samo to ti neću napisat zato što mislim tamo krasti, imam izvrsne uvjete i sad ti mene moraš imenovat kao Vlada. E pa to se neće vidite. Hoće se jedna transparentnost, hoće se da onaj koji imenuje da zato i odgovara za to svoje imenovanje. Hvala. pa bismo mogli prijeći na sljedeću raspravu za koju se prijavio poštovani zastupnik Dujomir Marasović. Izvolite poštovani zastupniče. dopredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, dame i gospodo saborski zastupnici. gospodo vi s lijeve strane branite to je neobranjivo. Čak i da dođe …/Govornik se ne razumije./… iz vaših redova koji je preselio na ovu stranu on ne može obraniti. Može s nama u jednoj filozofsko teološko nihilističkoj raspravi kud vi to gurate, može na neki način proći još dva sata vremena. Ali u očima i pred očima hrvatske javnosti ovo ne možete obraniti isto kao što svi mi ne bi mogli braniti ili obraniti privilegije zastupnika u smislu mirovina itd. I vi ste htjeli hrvatskom narodu poručiti preko mirovina ukidajući eto, mi smo pošteni pa sad ćemo ovako, a kroz ovu odredbu i kroz ovaj zakon politizirate državu, stvarate jednu politokraciju retrogradni proces, gurate iza devedesetih, dok je devedesetih možda i bilo opravdanje jer je bio rat. Te garniture su dobivale 60, 70% u hrvatskim glasačkim brojkama, a vi niste toliko dobili da bi na neki način, legalni ste. Da, ali ste dobili četvrtinu glasova. Prije se dobivalo 60 ili 70%. Ne znam točno, nemojte me lovit za brojku ali znate o čemu govorim. Znači, vi vraćate pravnu državu, deregulirate i na neki način vraćate pravnu državu unatrag po svim kriterijima koje ne bih sad ovdje obrazlagao u ovih 10 minuta. Dakle, ja ne bih ulazio u tu filozofsku, teološku, nihilističku raspravu. Suština stvari je sljedeća, da ste vi gospodo sa ove strane i pod vašim pritiskom i pod pritiskom hrvatske javnosti, hrvatskog naroda i svih građana Hrvatske dakako da smo rekli nećemo podobne nego ćemo sposobne. Nećemo političare, političare treba van iz upravnih odbora. Ne smije politika dirigirati upravljanje dječjim vrtićem itd. Argumenti su bili i hrvatske javnosti i tako jaki i negativne pojave koje su se događale u mnogim poduzećima o kojima vi govorite i ja se s njima slažem su nas naučile da treba promijeniti sustav upravljanja tim državnim firmama i ovim drugim firmama. I ova je Vlada, prethodna Vlada pokušala i išlo se je preko javnih natječaja. I to je korak naprijed. Hrvatska treba danas biti milimetar bolja nego što je bila jučer, a sutra gospodo bi trebala biti jedan milimetar bolja nego što je danas. Vi vraćate kilometar natrag, hrvatsku pravnu državu vraćate kilometar natrag. Hrvatski narod ste prevarili. To nema nikakve dileme. Vi ste hrvatski narod preveli žedne preko vode. Za ovo nije glasovao hrvatski narod, jer je hrvatski narod glasovao da pravna država ide naprijed u ovom smislu u kojem kaže. Pa zamisliste gospodo koliko ima mladih ljudi, obrazovanih, sposobnih 330000 nezaposlenih itd., raspalih firma. Zašto njima ne dati na neki način preko javnog natječaja priliku da se zaposli i da rade i da dobiju 100 kuna. A vi znate koliko je tuča na glasačkim mjestima za dobiti 100, 200 kuna dnevno. Dakle, politizirali ste državu ne samo kroz ovo pitanje, nego ne želim se sad uključivati puno u pitanje ministarstava, pomoćnika. U Americi kad se mijenja garnitura mijenja se 13000 ljudi na 300 milijuna, a u Hrvatskoj se do sada mijenjalo 220 ljudi na 4 i pol milijuna, a sad po vašim iskazima 5 stotina ljudi i političkih direktno onih tvrdih političara. Znači u Hrvatskoj 4 i pol milijuna, u americi 13000 na 300 milijuna, a to znači zapisao sam ovdje malo na brzinu sam izračunao ovako. To znači da u Hrvatskoj na 2307 stanovnika jedan a u Americi na 9000 jedan političar. Razumijete? To znači da je isti kriterij da u Americi da bi u Hrvatskoj trebalo biti 30000 promjenjivih političara ili nešto slično tome. Eto tu vi gurate ovu državu, odnosno u tom pravcu. Rekao bi Mladen Delić "Ljudi, gospodo je li to moguće!" a jest moguće gospodo. Vi mijenjate vaše uvjerenje, a ne mijenjate vaše uvjerenje nego mijenjate vašu politiku nakon što ste dobili izbore. Rekli ste narodu dajte nam vlast. Nemamo, mi imamo nekakav program. Niste ga ni kazali koji je. E ovo vam je sad program sad se zna što je narod izabra. A lako je, ne možete vi na neki način ovdje promijeniti svijest hrvatskog naroda, ako ste promijenili dresove. Promijenili ste crvene kravate. Bili ste stalno u crvenim. Gdje su vam crvene kravate? Pa ja bih na neki način još time pokazao da postoji kontinuitet misli u odnosu na ono što ste govorili prije 15 dana. Ja bih Ja bih makar da sam na vašem mjestu zadržao te crvene kravate, da makar pro forme i estetski ide kao neki kontinuitet politike postoji. čini mi se da je crna legija s desne strane koliko se ucrnila. Prema tome, ništa. Oprostite na ovom izrazu, ali hoću reći ovo je neosporno protiv Europske unije, protiv europskih vrijednosti. Znači, sve ono što ste govorili u kampanji za Europsku uniji i vaši najviši najviši dužnosnici, da nisu to govorili iz uvjerenja. No eto zato što je to sad in. Ja smatram da će ovo hrvatska javnost osuditi ovaj retrogradni proces i trebalo je poboljšavati sustav i ja vjerujem. Jer ako imam još, a imam, vidim da još 30 sekundi možda imam. Gospođo Antičević vi kažete da su u društvenim poduzećima upravna vijeća u privatnim poduzećima upravna vijeća napravili ovo ili ono. Ljudi su svi isti ili u društvenim poduzećima ili u privatnim ili u strankama. Mi smo svi otprilike prosječni ljudi. Tko je bio u Upravnom vijeću Riječke banke kad je pokradeno preko 100 milijuna dolara? Tko je bio u Upravnom vijeću Viktora Lenca kad je pokradeno 40 milijuna dolara? Tko su bili ministri koji su dali 40 milijuna dolara? Tko je u Upravnom vijeću Credo banke u Splitu i čija je to politička opcija? A ja znam ali neću je ovdje reći. Čija je to politička opcija? Tako je, gdje je ukradeno 500 milijuna kuna. I onda vam onih 10 milijuna eura iz INA-e ako je ukradeno dođe vam kao čačkalica. Ovdje je ukradeno 500 milijuna kuna u Credo banci, pa pitate čija je to politička opcija. Znači, ljudi su ako ćemo priznati otprilike smo svi isti i crveni ispod kože. Ovo je mijenjanje sustava. Vi upravo vraćate onaj sustav koji je generirao take loše i štetne pojave. Hvala. **Leko, Preteške riječi, ni preteške kvalifikacije ne rješavaju probleme ni građana ni nas u Saboru. Bolje je argumenti, nego verbalna agresija. Puno bolje. Za ispravak netočnog navoda na izlaganje poštovanog zastupnika prijavio se poštovani zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. Ovo zaista ja se slažem s Dujom nije bila ni filozofija ni teologija, ovo je bila dujologija, a ispravljam navod gospodina Marasovića, citiram: "Vi ste prevarili hrvatski narod." Ne Duje hrvatski narod su prevarili oni koji su mu pjevali jedno, a derali kožu, opljačkali ga, ponizili, uništili, doveli do ruba provalije katastrofe ekonomske izdržljivosti moralnog loma poniženja i zbog toga im je isplaćen račun u vidu rezultata koje ste vi dobili uredno na izborima. Inače na ispravak netočnog navoda ne može se odgovarati replikom. Hvala lijepa. Završili smo sa ispravcima netočnog navoda. Za raspravu o ovoj temi prijavio se za 10 minuta poštovani zastupnik Josip Kregar. Izvolite poštovani zastupniče. **Kregar, Josip predsjedniče voditelju sjednice. Imao sam puno strpljenja slušati ovu raspravu koja često puta nije bila vezana uz predmet rasprave i ne mislim pri tome se pozivati na Poslovnik, sve iščekujući da će zapravo doći rasprava i do toga da vidimo o kom kontekstu u kom kontekstu mi odlučujemo i o čemu se zapravo radi. Ja možda imam krivo, ali ono kako ja vidim situaciju u kojoj živimo je duboka ekonomska ne recesija nego kriza. Ona nije nastala 4. prosinca, ona se je odgađala i često puta prikrivala, ali sada dolazi na naplatu sve ono što popušta. Ja možda ne vidim stvarnost u potpunosti, ali čitam novine koje možda krivo pišu, ali koje opisuju skandale koji se tiču upravo javnih poduzeća, poduzeća u državnom vlasništvu od Đakova do Splita u kojima je prilično evidentno da se radilo o prilično teškom kriminalu. Čitam upravo tekst koji piše zašto su zastupnici ostali stoka, oprostite zastupnice i zastupnici, to se nas tiče. Ja svjedočim jednom općem gubitku povjerenja koje postoji u izabrane predstavnike. To povjerenje nije nestalo sada preko Božića, ono postoji i treba se u tom kontekstu odgovorno ponašati. To kažem zbog toga što se ovdje prije svega raspravljalo o hitnosti ovog zakona. Ovaj zakon ne da je hitan, on je izrazito potreban i žuran. Radi se o tome da je Vlada dovedena u situaciju da neki kažu pa sve što piše u zakonima je bilo dobro, a da drugi, ja mislim velika većina, smatra da postoje ogromne diskrepancije između onoga što piše i onoga što se radilo u praksi. I to se tiče onda još jednog elementa ove rasprave. Europska unija je poticala Hrvatsku da izvrši potrebne promjene, reforme i u političkom sistemu pa i u ovom pogledu. Ali je ona prije svega Hrvatskoj pristupila drukčije nego drugim kandidatima time da ocjenjuje realnost i stvarnost, a ne samo ono što piše u zakonu. Ono što piše u zakonu u ovom smislu imenovanja nadzornih i upravnih odbora je sasvim različito od prakse. Ne, neću se ja pozivati na mišljenja, javno mnijenje ili zakon, ja sam, a tu se raspravlja dosta o politizaciji i depolitizaciji, ja bih tu i napravio bio jednu analizu i ustanovio da od sto sedamdeset i nešto takvih političkih ili profesionalnih, zapravo profesionalnih imenovanja su slijedila politička imenovanja. Ali da se vratim na žurnost i na taj element. Vlada, mnogi misle, ne samo da ovo mora ići na žurni postupak nego kasni u našim očekivanjima i svako odgađanje zapravo znači narušavanje autoriteta, pristajanje na to da je dobro ovako kako je, a ja mislim da narod smatra da nije dobro kako je. Zbog toga ću se zalagati zato da se ovaj prijedlog prihvati jer Vlada mora imati instrumente kojima će odgovoriti na poteze trenutka, ekonomskog, političkog, psihološkog

se ne razumije jer ne govori u mikrofon./… ove izmjene zakona su potrebne, ali nisu dovoljne. Ja očekujem od Vlade i ministarstva da će raditi na realizaciji onih intencija koje su postojale, namjera koje su postojale kod stvaranja čak i prvog nacrta ovog zakona, koje su zapravo bile usmjerene na vraćanje vjerodostojnosti političara i politike kao procesa. Zato molim skratiti rasprave i glasovati. Hvala lijepa. Poštovani zastupniče na vaše izlaganje imamo prijavljene dvije replike. Prvi za repliku se javio poštovani zastupnik Josip Salapić. Izvolite poštovani zastupniče. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega zastupniče i prof. Pravnog fakulteta nas oba dolazimo iz iste institucije samo iz različitog grada. Ono što je bit ovog predloženog zakona smatram da je korak unazad za Hrvatsku. Brojni su fakulteti, ne naš Pravni nego Ekonomski, dali priliku kandidatima da se dodatno usavršavaju i obrazuju za korporativno upravljanje da bi stručno mogli biti kandidati za natječaj za nadzorne odbore. U ovih godinu i nešto dana pokazalo se to dobrim. Nemamo nijedno loše iskustvo javno nakon izbora članova nadzornog odbora da se pokazalo da ti članovi svoj posao ne rade stručno i odgovorno. Pa evo vi ste sami predložili da treba napraviti analizu što je to, to ćete vi napraviti, a evo ja vam obećajem da ćemo mi kao oporba u Hrvatskom saboru nakon što ovaj zakon izmijenite jer imate dovoljno ruku za to, napraviti analizu da vidimo koji su to ljudi koje će Vlada Zorana Milanovića imenovati u te nadzorne odbore. Da li se tu radi o politici ili se radi o stručnosti. Mislim da je to najpoštenije. Hvala lijepa. **Leko, Za repliku se također javila poštovana zastupnica Sumrak Đurđica, izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi zastupniče obzirom da ste bili i član Skupštine pa ja vas lijepo molim, vidim da nitko od vaših zastupnika ni gospodin Stazić, ni nitko ne želi odgovoriti na ono pitanje koje sam postavila, koje je postavila i kolegica Lovrin, ali i ja. Objasnite mi Zagrebački holding? Objasnite mi kako to da ste, ne pa to je apsolutno paralela ovom zakonu, na isti način se provodi rukovođenje Zagrebačkim holdingom kao što vi predlaže ovim Zakonom, ovim Zakonom, državnim i drugim poduzećima, vidimo kakvi su rezultati. Tko je odgovarao kažite, vi ste skupštinski zastupnik bili bili ste tada jako odgovorni. Kao što vidimo Zagreb je zavijen doista u crno sa ogromnim minusima, cijena svega od plina do komunalija idu gore, ljudi više ne znaju koliko će koštati prijevoz, da li ste se kao skupštinski zastupnik i kao profesor uvaženi na fakultetu upitali da li je to dobro, tko će odgovarati i koliko sam ja kao skupštinski zastupnik odgovoran za donošenje ovakvih odluka posebice u holdingu u kojem već preko 10 godina SDP vodi glavnu riječ.

ustanoviti, analizirati kakav je rezultat novoizabranih upravnih i nadzornih odbora i koji su to ljudi došli u uprave. Ali jedan element bih htio u njegovom izlaganju donekle komentirati. Ja se sjećam tih tečajeva za članove nadzornih i upravnih odbora, sjećam se jer su se gospodin Hrvoje Vojković i gospodin Matković meni hvalili kako su odlično prošli na testiranju i bili na … Ja koliko se sjećam njihova sudbina nije bila sudbina nekog profesionalca u nadzornim odborima ili upravi gdje su oni bili nego sasvim politička odluka. Gospođo Sumrak pak vas bih uputio na to, to vaši kolege HDZ-a iz Grada Zagreba imaju da pogledaju izvješća i obavezne upute koje je nadzorni odbor davao upravi Holdinga. Kada pogledate to onda me možete kritizirati jer ćete primijetiti da smo itekako i uporno dobro utjecali na upravu da izbjegne najgori mogući scenarij. A što je uzrok toga to mogu sasvim jasno reći. Holding je doveden u ovu financijsku situaciju zbog demagoške politike gradske vlasti koju nije vodio ni ja ni profesor Družić koji isto nije profesionalac a bio je član tog nadzornog odbora niti itko od onih koji su rezultate kritizirali. Kao što je vama poznato mi smo u skupštini pa i od vaše stranke za vaše ponašanje dobili samo pohvale a ne pokude. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa na replikama. Moja replika svima vama Zagreb će ostati bijeli grad i

o depolitizaciji, profesionalizaciji nadzornih odbora upravnih vijeća, uprava, ali to je jednostavno nemoguće u bilo kojoj političkoj garnituri na vlasti pa ovo što je sada predloženo u ovom zakonskom prijedlogu zapravo nije pomak od milimetra nazad, nego je to povratak u vremena od 2000. do 2004. godine. Potpuno identično. Kada se kaže da je bilo koje od upravnih vijeća i nadzornih odbora kako reče kolega Stazić trebalo biti odgovorno, a nije nitko odgovarao, tako će i sada odlukama Vlade imenovani u nadzornim odborima isto biti odgovorni, zapravo neće biti odgovorni, jer ne postoje alati, ne postoje argumenti, kojima bi se ta odgovornost utvrdila i sankcionirala. Kažu jedino su izbori ti koji ocjenjuju rad i uprava i nadzornih odbora koje je odredila Vlada Republike Hrvatske da u njeno ime upravljaju državnim državnim tvrtkama, pa evo ovdje se spominju jedinice lokalne samouprave gdje opet predstavnička tijela zanimljivo da predstavničko tijelo, gradsko vijeće, gradska skupština ili općinsko vijeće odlučuju o rukovodećima u tvrtkama kojima su utemeljitelji i kojima upravljaju. Točno je da se sjećamo vremena kada je direktivom Vlade Republike Hrvatske jedan čovjek poput Supermena imenovan u 28 nadzornih odbora, sposoban čovjek, leti na sve strane, kao Batman stigne sve, upravlja tvrtkama, nadzire, kasnije to smanjeno nešto, jedan je bio u 14 nadzornih odbora, kako je moguće da netko nadzire rad u 14 državnih tvrtki ili tvrtki u kojima Hrvatska država ima većinu u vlasničkog udjela, to je fizički nemoguće. Još uz to da bude i u Vladi Republike Hrvatske ministar ili ne znam što. To su vremena bila kada je kada su izvršene one radnje za koje svi znamo i u Viktoru Lencu i u Splitskoj banci, kada su izvršene pretpripremne radnje u svezi prodaje 25+1 25+1 dionice, rekao je jedan zastupnik da je to 26%, 25%+1 dionica ali dobro taj je bivši zastupnik, da je to 26% dionica. Ali dobro, nema ga pa ga nećemo spominjati, bolje je da ga nema. Prema tome, ako je mjera 6. u poglavlju 23. koje je Hrvatska u pregovorima sa Europskom unijom a u svezi je i u svezi je sa sprečavanjem sukoba interesa, u toj mjeri 6. da se u tom segmentu napravi pomak, napravi jedan pomak upravo u smislu depolitizacije u izboru nadzornih odbora, u izboru uprave, sada je to zapravo derogirano. Ja ne želim govoriti o tome hoće li se Europska unija ili komisija obazirati na ovaj Zakonski prijedlog, možda hoće, možda neće, ali to da postoji pravo kako kaže predsjedavajući onih koji su pobijedili na izborima da da imenuju i to ovdje piše ovako može u svakom trenutku. svakom trenutku. Vrlo žurno ili vrlo često promjenjiva kategorija … dakle ja neuspješno idemo od drugoga i to kaže može u svakom trenutku. Upravo doslovce ili izrijekom tako piše. Može u svakom trenutku. I to predlagati članove upravnih tijela i nadzornih odbora na temelju stručnosti i odgovornosti. Htio sam se osvrnuti i na ove tečajeve sedmodnevne koji su pohađali neki u u tipurićevom aranžmanu na Ekonomskom fakultetu ili pak dislocirano u Slavonskom Brodu ili ne znam ni ja gdje u Đuri Đakoviću tečajeve za članove nadzornih odbora. Gle za 7 dana čovjek nauči i dobije odličnu ocjenu da bude vrstan član nadzornog odbora firme koja uskoro propada za 6 mjeseci. A on školovan, educiran za člana nadzornog odbora. Ima i diplomu čak. O čemu se tu radi? To je prodavanje bilo magle i danas je prodavanje magle. Financijski inženjering određenih krugova. Ja bih predložio jer nisam ja ove tko kome da koalicije da su oni mogli zadržati ovaj javni natječaj dakle zadržati instituciju javnog natječaja za izbor, imenovanje članova nadzornih odbora. Jest da je nešto možda sporiji postupak i onda ima žalbeni dio i ne znam ni ja što ali putem toga su također mogli toga instituta javnog natječaja za izbor nadzornog odbora imenovati ljude za koji oni misle da su stručni i odgovorni. A tko je to određivao stručnost i odgovornost i onih koji su izabrani za bivše vlade u nadzorne odbore dakle putem javnog natječaja? Tko je to branio koaliciji HDZ-a, HSS-a i ne znam koga sve ne da izabere stručne i odgovorne na javnom natječaju. Pa znamo mi kako idu natječaji. Pa svaki natječaj zna se samo treba sliku i reći to je za njega. Još ako je položio tečaj tako izvrsno ovaj sedmodnevni za člana nadzornog odbora onda ima sve … da bude član nadzornog odbora. Nitko nije branio ispuniti i tu mjeru 6 i ovoj Kukuriku koaliciji da tako na taj način istu stvar provede. Ovako zapravo to je prelijevanje iz šuplje u prazno. Jedni to učiniti na ovaj način, drugi su učinili putem javnog natječaja i zapravo je to sve jedno te isto. Zbog toga će klub kolega je govorio u ime kluba Vinković, a nisam se još osvrnuo ni na lokalnu samoupravu, ali moram reći dvije riječi. Zanimljivo je kako to Vlada RH delegira deputate u nadzorne odbore to je još staljinistička terminologija, dakle deputate u nadzorne odbore diljem državnih javnih poduzeća i nema zapravo kada gledamo neizravno povjerenja u Hrvatski sabora, a ima povjerenja u gradska vijeća. Dakle, Vlada će imenovati kaže ovdje izrijekom nadzorne odbore u javnim poduzećima. A kada treba u Komunalac u Slavonskom Brodu onda može gradsko vijeće, ne mora ni gradonačelnik ili u Đakovu u ne znam u što ono nemam pojma Vinkoviću kakve firme imaš tamo. Evo, dakle u Sabor RH nema vjere to ne piše izrijekom ovdje, ali to proističe iz ovoga što piše, neizravno kaže. Krasno, u predstavnička tijela gradova i općina imate povjerenja, a u Sabor RH nemate povjerenja, jer on je predstavničko tijelo ove države u kojem vi imate većinu u kojem možete odlučiti kako god hoćete. I kako je rekao gospodin Stazić vi ste pobijedili pa možete onda raditi kako god hoćete. Ali će biti i rasprava o ljudima koje ćete delegirati ili degutirati tamo gdje treba u nadzorne odbore i HEP-a i Hrvatskih šuma itd. da vidimo stručnost i odgovornost i životopis osoba koje se delegiraju u nadzorne odobre. Mislim da ću osobno biti suzdržan prilikom ovoga prijedloga jer on zapravo ništa nova ne donosi, jeste čak dva koraka unazad ali stvar se mora riješiti kako reče Kregar dosta žurno, situacija je takva kakva je pa evo dati vladajućima da ovako imenuju stručne i odgovorne osobe kako kaže u svakom trenutku, eto nek im bude. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Na ovo izlaganje imamo prijavljenu jednu repliku kolege iz istog kluba uvaženi zastupnik Dražen Đurović. Izvolite. Hvala. Evo gospodine Grubišiću da se ja osvrnem kratko. Jedno pitanje za vas. Evo sa strane HDZ-a čuli smo da je ovakav prijedlog zakona politički pamflet da je zamagljivanje očiju javnosti da je uhljebljivanje novih političkih podobnih kadrova iz vlastite stranke, dok samo sa strane SDP-a pak čuli da trgovačka društva provode politiku i s obzirom da se promijenila politika da se mora promijeniti upravo u trgovačkim društvima. Neovisno o modelu da li se radi o sedmodnevnom tečaju ili pro forme javnom natječaju ili u izravnom izboru gdje će odgovornost preuzeti izravno Vlada, vjerujete li vi? Ja osobno nisam optimista da će zaista doći do boljeg rada tih trgovačkih društava. Hvala. Boro (HDSSB)** Pa upravo onako kako je rekao moj predsjedavajući trenutno, tko je to odgovarao? Nitko. A tko će odgovarati u budućnosti? Opet nitko. Dragi kolega iz mog kluba jasno da će to reći možda neki budući izbori i nitko drugi. Zapravo nikakve druge odgovornosti i nema. I to je tragedija da ne postoji kako sam već rekao ponavljam nikakvi alati, instrumenti ili sankcije propisane pa čak ni u ovom zakonskom prijedlogu ako ne valja tko će odgovarati. Nema tu instrumenta, nema alata za odgovornost. A o odgovornosti je govorila gospođa Ingrid Antičević 16 puta, a nje nema.

Štedite papir. Bolje bi bilo da se držite Poslovnika nego da štedite papir pa da ste prijavili raspravu na vrijeme. Ajde 5 minuta u ime kluba. Izvolite.

Zahvaljujem uvaženi gospodine potpredsjedniče, iako je doista na ovom papiru za prijavu zaokruženo i u ime kluba i završna riječ u ime kluba, nigdje ne piše da mora biti dva papira. HDSSB HDSSB neće podržati ovaj zakon iz već navedenih razloga. U ovoj raspravi bilo je puno riječi, pa ja bih rekao čak i strahova. Meni je sasvim jasno i to bi trebalo biti praktično i politička pragma u Republici Hrvatskoj da se nakon provedenih izbora svi oni koji su došli političkim putem spreme svoje torbe, ne mislim na one crne torbe pune deviza, novaca pokradenih itd. nego jednostavno spreme svoje stvari, daju svoje mandate na raspolaganje onima koji su dobili mandat od građana da vode ovu državu ili lokalnu samoupravu ili regionalnu samoupravu u idućem mandatu. Ja ću samo ponoviti, obzirom da je evo gospodin Kregar rekao da podržava hitnost donošenja ovog zakona, zakon je doista hitan jel stanje u državi i stanje u svim trgovačkim društvima i tvrtkama u kojima je većinski vlasnik Republika Hrvatska nije dobro nego je katastrofalno. Tome svjedoči i svakodnevno povećanje cijena svih mogućih usluga koji idu prema građanima. Tu ne mislim samo na gorivo, uskoro će i plin, uskoro će i struja itd., itd. No podsjećam da su upravo ti građani možda pokazali najvjerodostojnije na ovom referendumu što misle o hrvatskoj politici i političkim elitama. I može to bilo tko tumačit na raznorazne načine, ali ovo je bio najslabiji odaziv dosad na bilo koje izbore ili na bilo koji referendum u Republici Hrvatskoj. Zato nisu krivi spiskovi birača nego je kriva prije svega hrvatska politika koja je dovela do tog jedinog mogućeg rješenja. No kad već govorim o Europskoj uniji, upravo je Europska komisija želeći usmjeriti razvoj kompanijskog prava kao dio pravne stečevine Unije osnovala tzv. Winters grupu pravnih eksperata na čelu s …/Ne razumije se./… Wintersom koja je utvrdila moderni okvir kompanijskog prava ili prava tvrtki u Europskoj uniji te dala konkretne preporuke o pojedinim pitanjima. Najveći broj standarda predviđenih preporukom usmjereno je ka stvaranju odgovarajućeg profila direktora i uprava oblikujući ih u tri elementa: kompetentnost u izvršenju upravne i nadzorne funkcije, lojalnost prema tvrtki i treće, nezavisnost pri obavljanju funkcije. To je osnova upravljanja jednom tvrtkom i jednim trgovačkim društvom. Ovaj zakon, završna riječ, se ne može prihvatiti i HDSSB ga neće prihvatiti iz još jednog razloga, a to je da sustav odgovornosti upravljanja, a o odgovornosti je bilo puno riječi, mora biti jednak na svim razinama. Ako je izvršna vlast Vlada Republike Hrvatske, Sabor ju je imenovao, tada ta izvršna vlast ukoliko ovdje na nivou države imenuje i uprave i nadzorne odbore to se mora omogućiti i jedinicama lokalne samouprave i regionalne samouprave, jer nisu župani ni gradonačelnici ni načelnici nikakvi šerifi, nikakvi revolveraši, Wyatt Earpovi, Doc Holiday koji nije bio šerif na Divljem zapadu ali je sudjelovao u onom obračunu kod O.K. korala. Jednostavno taj sustav mora vrijediti za sve jednako, i za lokalnu samoupravu i za Republiku Hrvatsku. Svima onima koji ne vjeruju u to preporučam nek iziđu na lokalne izbore i nek osvoje onih 50% +1 glas, ne na listi nego svojim imenom i prezimenom. A loše će biti ukoliko je ovaj zakon početak nečega što se dugo najavljuje, a to je smanjenje ovlasti i ukidanje neposrednog izbora lokalnih čelnika. To nije put u Europsku uniju, to je put nazad u Balkan. Hvala lijepo. Hvala vama. Zaključno sada dajem riječ ministru uprave, gospodinu Arsenu Bauku. na raspravi. Predlažem vam da prihvatite naš prijedlog zakona. Želio bih se osvrnuti na još dvije stvari koje su spomenute u raspravi, dakle ovim zakonom nije nam bila ambicija redefinirati niti na bilo koji način utjecati na buduće odnose između izvršne vlasti i predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. To je jedna tema koja zahtijeva dosta široku raspravu i vjerujem politički konsenzus, ali to u svakom slučaju nije bila tema niti namjera ovoga prijedloga izmjena zakona. I drugi odgovor dakle zastupniku gospodinu Vuljaniću, zastupniku Laburista koji je pitao o kriterijima. Vlada će odlukom propisati kriterije koji su bili u ovoj uredbi koja zbog toga što se ne provode javni natječaji se stavlja van snage i vjerujem da oni neće biti ispod ovoga što je i sada napravljeno. U svakom slučaju bit će jači kriteriji nego što je u Zakonu o trgovačkim društvima. Evo to su bila dva odgovora koja sam još trebao dati. Sva ostala pitanja koja su se dotaknula u ovoj raspravi, počevši od sustava državne uprave, odnosa državni tajnici-zamjenici-pomoćnici bit će vremena da o njima detaljnije raspravimo, ali kažem to nije tema ovog zakona. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, kolega Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Moram ispraviti uvaženog kako reče predsjednik Vlade kolegu ministra jer smo svi izabrani na listama, vezano za nemiješanje u nadležnost čelnika lokalne samouprave. Doduše onaj prošli zakon je bio izuzetno loš pa i ne branim taj zakon, ali evo ovdje u članku 2. stavak 2. kaže se, dakle to je novi prijedlog zakona: U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. iza riječi: predstavničko tijelo jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave dakle ostaje predstavničko tijelo, umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: na temelju prethodno provedenog natječaja se brišu. Dakle, ostaje da predstavničko tijelo ovaj put na vrlo loš način će imenovati nešto što nije u njegovoj nadležnosti. Na isti način bi tako trebao i Sabor imenovati sve članove Nenad (SDP)** Vrijeme, a drugo ništa niste ispravili od onoga što je ministar ovdje rekao. Ali ni jedan njegov navod niste ispravili, iznosili ste ponovno svoje mišljenje. Pa dajte se držite Poslovnika.

Hvala